Zahvaljujem.Samo bih ponovila u obrazloženju ono što stoji zbog čega ovaj amandman ne treba prihvatiti, a to je da on predviđa smanjenje sredstava na razdelu Komesarijat za izbeglice i migracije, u cilju smanjenja priliva migranata. Kako se u obrazloženju ovog amandmana navodi, ugrozilo bi izvršenje nadležnosti utvrđenih ne samo u Zakonu o azilu, već i drugim zakonima, odnosno podzakonskim aktima kojima se regulišu pitanja izbeglica, interno raseljenih lica, reintegracija povratnika po Sporazumu o readmisiji, kao i rad Komisije za nestala lica. Iz prostog razloga što smo mi dobili pohvale, Srbija i naše društvo, za odnos prema migrantima, to je deo naše tradicije, mi smo jedno humano društvo i to smo pokazali da imamo razumevanja za migrante, a isto tako želim da napomenem da je neophodno da ova sredstva postoje iz razloga konkretno u opštini iz koje ja dolazim, u opštini Vrbas, ukupan broj izbeglih lica na teritoriji opštine Vrbas je 2.500, a broj izbeglih koji i dalje imaju status izbeglica je 225, bez obzira što se godinama unazad pomaže da se reši njihovo pitanje, kako kroz ekonomsko osnaživanje, tako i kroz kupovinu kuća, pomaže im se u ogrevu, lekovima. Iz tog razloga ponavljam da ne bi trebalo prihvatiti ovaj amandman. Zahvaljujem.

ću.Nije dovoljno biti patriota, niti možete biti patriota time što ćete samo svakog jutra reći „pomaže Bog“. Odgovor „Bog pomogao“ znamo svi mi.Odmah da kažem, ovaj amandman treba odbiti i te kako.Moja koleginica je izrekla deo stvari već. Ako dobro pogledate, amandman predviđa veoma velike iznose kada je u pitanju zbrinjavanje izbeglih i raseljenih sa teritorije bivše Jugoslavije. U opštini u kojoj živim 12.000 ljudi je registrovano i dan danas kao interno raseljena lica i izbeglice. Pre neki dan smo potpisali ugovor, tj. gradonačelnik Subotice je potpisao ugovor sa Komesarijatom za izbeglice i migracije u iznosu od 600.000 evra upravo iz ovih sredstava. Reč je o izgradnji 30 kuća za izbegle i raseljene i kupovini 30 seoskih kuća. Kolega pored mene je u svojoj opštini potpisao ugovor na 70.000 evra. Nemojte mi reći da je ukidanje ovih sredstava briga za Srbe u regionu, briga za naše izbeglice i tobože briga za celokupnu našu naciju. Hvala

Vulin** Zaista ću samo kratko.Naravno da ne treba prihvatiti ovaj amandman, iz zaista vrlo jednostavnog razloga. Na ovom razdelu je predviđeno više od 800 miliona dinara za interno raseljena lica i za izbegla lica. Samo da znate da na teritoriji Republike Srbije još uvek blizu 30.000 lica ima status izbeglica. Dakle, govorimo o našim sunarodnicima proteranim iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske itd. Kada bi se ovako nešto uradilo, ostali bismo bez bilo kakve pomoći, ostali bismo bez mogućnosti da učestvujemo u poboljšanju njihovih života. Naravno, ne smemo nikada zaboraviti i uvek moramo to glasno govoriti da u ovoj zemlji još uvek živi oko 200.000 interno raseljenih lica, dakle, ljudi proteranih sa KiM kojima je oduzeta mogućnost da koriste svoju imovinu i brojna druga prava. Dakle, kada bi se ovaj amandman prihvatio, svi ovi ljudi o kojima govorimo ostali bi bez ikakve potpore, a to je zaista nešto što je apsolutno nemoguće. Hvala.

Ne znam zašto ste se prepoznali u tome.Nastavljamo dalje sa radom.Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Petar Jojić i Milorad Mirčić.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Petar Jojić. Izvolite. **Petar Jojić** Dame i gospodo, u ime Dame i gospodo, u ime SRS podneo sam amandman na član 9. predloženog zakona. Ostajem kod njegovog obrazloženja i smatramo da ga treba prihvatiti.Kada je u pitanju budžet i kada su u pitanju ovi organi koji se finansiraju, prema odredbi ovog člana, tu su obuhvaćeni državni organi, između ostalih obuhvaćeni su i pravosudnih institucija, dakle, pravosudni organi, sudije, tužioci i njihovi zamenici. Mislim da se jedan deo, kako ste predvideli, finansira 70% iz budžeta, a 30% ide iz naplaćenih prihoda od taksi. Međutim, lično smatram da je krajnje vreme da se 50% od naplaćenih sudskih taksi treba prebaciti da to bude isplaćeno nosiocima pravosudnih funkcija, ali u prvom redu zaposlenih u pravosudnim institucijama jer su njihove plate izuzetno male.Šta

je to švajcarski sir, međutim, finansiranje i sudski troškovi, kako se budžet čerupa? Stečajna mafija u Beogradu u jednom predmetu je imala šest njih optuženih, prvostepenom presudom je bilo izrečeno 23 godine zatvora, međutim, usled držanja predmeta u fioci kod sudije, ako je to tačno, Veroljuba Cvetkovića 11 meseci, taj predmet je zastareo. Troškovi za za odbranu osumnjičenih iznosili su oko milion evra.Za taj iznos taj iznos iz budžeta se moglo isplatiti 4 hiljade i 100 plata zaposlenim u pravosudnim organima, a pre svega zaposlenim administrativnim radnicima. Mislim, da je krajnje vreme da Ministarstvo finansija i Ministarstvo pravde usaglase kontrolu i nadzor kako se troše ova sredstva.Još samo da dodam, ako mi dozvolite, ukupni rashodi i izdaci u budžetu koji se predviđaju za usluge i robe, 105 milijardi 914 hiljada. Za taj iznos je moglo da se kupi, 71 hiljada traktora da se pokloni poljoprivrednim individualnim proizvođačima da oni mogu da oru ovu bogatu srpsku zemlju, da proizvode za sebe, da proizvode za državu, da proizvode za izvoz. Tri puta više sredstava se moglo od ovoga iznosa okrenuti i prihodi bi bili daleko veći.Zbog toga imate i ovakve situacije, po optužnicama koje sud oslobađa izdaje se nekoliko milijardi dinara bespotrebno na troškove sudske, ne računajući one koji se odnose na pritvore gde slede tužbe i izdaci izdaci iz budžeta. Hvala. član 9. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Konstantinović.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. Izvolite. **Nenad Konstantinović** Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman koji im bi se vratila osnovica za isplatu plata sudija i tužilaca. Smatram da nema smisla da ukoliko želimo u ovoj zemlji pravu državu, ukoliko želimo borbu protiv korupcije da se plate sudijama i tužiocima smanjuju.Vi ste pre dve godine doneli jedan zakon, gde ste smanjili svima plate u javnim službama. Nadam se da posle dve godine postoji i neka analiza, a ta analiza bi trebala da kaže, da je sudijama i tužiocima plata smanjena 10%, a onda onima koji rade u opterećenim sudovima, odnosno koji imaju po 500 predmeta u radu, da su ukinuti i podaci kao opterećenim sudijama. Dakle, jednom sudiji Prvog osnovnog suda u Beogradu smanjena je plata sa tim ukinutim dodatkom od 15 hiljada dinara i desetak hiljada dinara plata po zakonu, za 25 hiljada dinara su njima smanjena primanja.Predlažem primanja.Predlažem ovim amandmanom da se vrati makar onih 10% koji su smanjeni i da se pronađe način da onima koji imaju po 500 predmeta u radu i koji ne mogu da dignu glavu da se nagrade za taj veliki trud i rad.Nemaju dovoljno saradnika, nema dovoljno saradnika iz razloga zato što nema para u budžetu da svaki sudija ima jednog saradnika, ali nemaju više saradnika zato što svi odlaze u advokaturu. Odlaze saradnici u advokaturu, odlaze tužioci u advokaturu, odlaze sudije u advokaturu i ko će ostati da sudi, a znate svi koliko vam je potrebno da imamo nezavisno i efikasno pravosuđe, odnosno pravosuđe koje poseduje znanje da može da sudi u predmetima koji se pred njih stavljaju. Zato predlažem da podignemo ove plate. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem, gospodine Konstantinoviću.Reč

dati.Jedan predlog je da se vrati ova osnovica na početnu vrednost, a drugi predlog je bio da se promeni učešće plata u sudskim taksama. To se reguliše drugim zakonom, učešće plata, i prema tome ne može biti predmet ovog zakona. A promene osnovice na iznos koji je važio do oktobra meseca 2014. godine, za to jednostavno nema kao i za bilo koje druge plate u javnom sektoru još uvek nema profiskalnog prostora. Onog momenta kad se stvori prostor, e to će im biti urađeno. Prema tome, mi se rukovodimo istim principima za sve.Razumem vašu brigu i za sudije, a ja bih proširio tu brigu i na sve ostale delove javnog sektora. Ovde je koleginica ministar ministar pravde, i ona može dalje da vam komentariše. Moj komentar je samo nažalost u fiskalnim prostorima ograničen i okviru tog prostora moramo da odlučujemo. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima predstavnik predlagača ministarka Nela Kuburović. Imate još minuta vremena kao predstavnik predlagača. Izvolite. Zahvaljujem predsedavajući.Uvažene dame i gospodo narodni poslanici, evo samo da se nadovežem na ono što je već ministar Vujović istakao, tačno je da nije bilo povećanja kada su u pitanju plate sudija, javnih tužilaca, ali veliki problem je upravo zbog toga što zbog reforme pravosuđa koja je bila sprovedena 2009. godine još uvek plaćamo naknadu na materijalne i nematerijalne štete, i ti iznosi iznose preko milion dinara za svakog sudiju koji je vraćen. Ako znamo da je vraćen u sistem 800 sudija koji su po odlukama Ustavnog suda morali da se vrate na svoja radna mesta i oko 200 tužilaca. Znači, kad preračunate videćete o kojim iznosima se radi, tako da je to jedan od razloga zašto nije bilo moguće da dođe povećanja plate sudija i tužilaca.Još nešto moram da istaknem kada je reč o dodatku za opterećenost na rad sudije i tužioca, takav dodatak nikad nisu ni primali. Tako da ne znam uopšte o čemu govorite. Možda je u vaše vreme to postojalo i možda se primalo, ali zakonski osnov za tako nešto ne postoji. Dodatak za opterećenost može samo da postoji kada je reč o državnim službenicima i nameštenicima, ali taj dodatak je Zakonom u budžetskom sistemu ukinut za sve državne službenike i nameštenike u sistemu, a ne samo za zaposlene i sudovima i u tužilaštvu.

ste pominjali i rekli ste da ćemo završiti ovu godinu u suficitu, deficit nikad manji. Dakle, ako postoji suficit to znači da para ima. Smatram da pare treba opredeliti za ove svrhe. Ako tvrdite da nema zakonskih mogućnosti da neko ko više radi dobija veću platu, a neko ko ne radi ništa, ima istu takvu platu, pa napravite taj zakonski okvir. U čemu je problem? Imate uvid u to, vidite u koliko imate predmeta po sudiju u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, a koliko imate u nekim drugim sudovima. Pa, ne mogu da budu isto plaćeni ljudi koji različito rade.Dakle, to je na vama da napravite okvir, a para ima jer govorite o suficitu i rekli ste završićemo ovu godinu u suficitu. Ne može prema svima da bude isto. Gde je analiza posle dve godine šta smo dobili tim zakonom, šta smo smo izgubili tim zakonom. Smatram da bi u ovom delu, koji je veoma važan, to su sudije, tužioci, trebali da napravimo korekciju da ovaj zakon za njih više ne važi, nego da im se plate vrate na onaj nivo kad vi, kako kažete, kad je neko bio na vlasti vi ste bili u tom istom ministarstvu i kad je bila druga vlast, vi ste bili u ministarstvu pa ste takve stvari i određivali. ima ministarka Nela Kuburović. Pravo na repliku. Izvolite. **Nela Kuburović** Ispraviću vas, nisam bila tada u ministarstvu bila sam u Visokom savetu sudstva, ali na žalost nisam bila neko ko odlučuje već sam bila obični državni službenik. Tako da nisam bila ta koja je donosila odluke.Ono što je bitno, da vi kada govorite o sudijama i javnim tužiocima reč je o funkcionerima čija se plata utvrđuje Zakonom o sudijama i Zakonom o javnom tužilaštvu gde je propisan koeficijent. Zakonom o budžetu propisana je osnovica na osnovu koje se određuje njihova plata i nikakav drugi dodatak ne mogu da ostvare na platu bez obzira na njihovu opterećenost. Tako da se ne pravi razlika između sudijske plate da li su u Beogradu ili u Surdulici.Da li je to pravično ili ne. Složićemo se verovatno da nije, s obzirom da postoje različiti sistemi opterećenosti i jednina mogućnost koju Zakon o sudijama njima predviđa, je tamo gde nije popunjen broj sudijskih mesta da može da se uveća plata. Tu mogućnost je svakako Visoki savet sudstva koristio, pa je upravo Prvi osnovni sud, gde je i najopterećenije odeljenje, građansko, tu mogućnost iskoristilo i ima uvećanje plate od 15%. Zahvaljujem.Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović. Izvolite. **Neđo Jovanović** Zahvaljujem se, predsedavajući.Logično je da svi mi želimo da pravosuđe bude što efikasnije, pa u smislu tog cilja efikasnosti pravosuđa logično je da i nosioci pravosudnih funkcija imaju adekvatne zarade i logično je da te zarade budu značajno veće nego što su sada. ono što moramo da prihvatimo kao činjenicu jeste da je prevashodno ovaj budžet takav kakav jeste i nije moguće intervenisati u budžetu. Moguće je intervenisati u Zakonu o sudijama, moguće je intervenisati u Zakonu o državnim tužiocima. Kada? Kada se steknu finansijski uslovi za jednu takvu intervenciju.Podsećanja radi, Ministarstvo pravde i državne uprave je pre nekoliko godina učinilo nešto što je jako afirmativno za sudije i tužioce, nažalost, odlukom Ustavnog suda je suspendovano. Šta je to? Sudijama na republičkom nivou, odnosno sudijama republičkog ranga je upravo Zakonom o sudijama priznato pravo da imaju novčanu naknadu za odvojen život. To su bile sudije Vrhovnog kasacionog suda, Privrednog Apelacionog suda, i mislim da je to bio Upravni sud. Sve ostale sudije, nažalost, nisu mogle imati takvu naknadu, zbog čega je i podneta inicijativa Ustavnom sudu, pa je Ustavni sud doneo odluku da se jedna takva odredba smatra neustavnom.Naravno

na neki način ravnopravno tretiraju i da imaju ravnopravan status. Međutim, u ovoj situaciji u kakvoj je trenutno i budžet i u kakvoj trenutnoj situaciji se Ministarstvo pravde određuje prema tome, tim pre što je Ministarstvo finansija odvojilo određena sredstva za socijalna davanja, mislim da to trenutno nije moguće.

član 9. amandman je podnela narodna poslanica Aleksandra Čabraja.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 9. amandman je podnela narodna poslanica LJupka Mihajlovska.Da li neko želi reč?

Hvala.Amandmanom sam predložila da će svaki direktni i indirektni korisnik budžeta na internet prezentaciji mesečno objavljivati detaljno izvršenje budžeta sa punom analitikom. Svakog meseca, najkasnije do desetog u tekućem mesecu, a za prethodni mesec, svaki budžetski korisnik će objaviti koliko je tačno sredstava potrošeno iz budžeta po svim budžetskim stavkama. Primenjujući odredbe o zaštiti podataka o ličnosti propisane Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, neće se objavljivati pojedinačna imena zaposlenih, već će se objavljivati njihov broj po svim vrstama ugovora, sve sistematizacije radnih mesta, isplaćeni iznosi i ti podaci će se objavljivati zbirno.Pored

Ne objavljuju se samo informacije koje su Ustavom i zakonom proglašene tajnim, posebno u oblastima nacionalne bezbednosti i odbrane.Na osnovu obrazloženja zaključujem da Vlada ne razlikuje i poistovećuje pojam opšte javnosti sa pojmom izveštavanja između pojedinih državnih organa. To zaključujem jer je u obrazloženju navedeno da je utvrđena obaveza ministra da najmanje dva puta godišnje informiše Vladu o izvršenju budžeta. Ono na čemu sam ja insistirala, jeste da javnost u svakom trenutku može da pristupi internet prezentaciji na kojoj će se mesečno, a ne dva puta godišnje, objavljivati detaljno izvršenje budžeta sa analitikom.Takođe, amandmanom sam jasno istakla da se neće objavljivati pojedinačna imena zaposlenih po ugovoru o radu na određeno vreme i privremenim i povremenim poslovima, već će se objavljivati njihov broj po svim vrstama ugovora, sve sistematizacije radnih mesta, isplaćeni iznosi, i ti podaci će se objavljivati zbirno. Dakle, moj amandman se odnosi na analitiku, a to ne podrazumeva objavljivanje konkretnih imena.Dakle, imena.Dakle, naglašavam još jednom, u svom amandmanu sam tražila da podacima i analitici može da pristupi bilo koji građanin, a predlagač u obrazloženju to poistovećuje sa obavezama koje ministarstva imaju prema Vladi, a Vlada dalje prema Skupštini, a to nije i nikako ne može biti isto. Hvala. Zahvaljujem.Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Boško Obradović.Reč ima narodni poslanik Boško Obradović. Izvolite. Poštovani građani Srbije, amandman koji predlažu Dveri je nešto potpuno logično i nešto što je interes upravo vas građana Srbije, a to je da svi direktni korisnici budžeta su u obavezi da na svojoj internet prezentaciji objavljuju mesečna izvršenje budžeta do kraja meseca za prethodni period.Dakle, šta to znači? Svaki građanin Srbije hoće da vidi šta vi radite sa narodnim parama.Šta vi nama odgovarate u odbijanju amandmana, tj. šta Vlada Republike Srbije odgovara? Da ne može to da prihvati iz razloga što je već predviđena obaveza da ministri dva puta godišnje informišu Vladu o izvršenju budžeta, a onda Vlada to dostavlja Narodnoj skupštini. Kakve to veze ima sa građanima Srbije? Dakle, građani Srbije hoće direktno da vide kako vi trošite njihove pare, bez bilo kojih posrednika, pa makar to bila i Narodna skupština Republike Srbije.Šta bi građani Srbije mogli da, recimo, saznaju kada bi mogli na internet prezentaciji čitaju izvršenje budžeta? Mogli bi da saznaju npr. da gospođa Mira Petrović, bivša sekretarica Milana Krkobabića, bivši savetnik direktora Pošte, koji je imao platu 200 hiljada dinara, sadašnji direktor Pošte, izabran bez javnog konkursa i bez fakultetske diplome, radi na tri mesta. Ona je istovremeno direktor Pošte, ona je istovremeno narodni poslanik, a danas nije ovde, a prima platu i ne sedi na sednici Narodne skupštine, i ona je član Programskog saveta RTS-a. Vidite, Vidite, kada bi građani Srbije to mogli da saznaju da samo jedan PUPS-ov kadar prima tri plate, direktora Pošte, a izabran nije na konkursu i nema fakultetsku diplomu, narodnog poslanika, a nije na svom radnom mestu danas kada se raspravlja o najvažnijem skupštinskom zakonu, odnosno godišnjem najvažnijem skupštinskom zakonu, i takođe, zamislite još, stručna je i za Programski savet RTS-a. To mi tražimo da se sazna kada sve to morate da objavite na internet prezentaciji.

Ja bih htela samo da kažem gospodinu Obradoviću da gospođa Mira Petrović ne prima poslaničku platu

Mislim, nije korektno što vi već dva dana prozivate PUPS ovde i gospodina Milana Krkobabića i gospođu Miru Petrović. Mislim da su to ljudi koji stvarno zaslužuju da budu na tim mestima gde su sada i da mi

godine sa izuzetnim rezultatima, koji je uplaćivao od profita Pošte u budžet Srbije.

Pošta Srbije, ali Mira Petrović ne prima platu poslanika, nego samo prima paušal. Hvala. koristite čini mi se povredu Poslovnika da replicirate i da uđete u diskusiju. Mogli ste da se javite, ako ste to želeli, po amandmanu, jer poslanička grupa PUPS ima vreme, povredu Poslovnika mogu da načinim samo ja kao predsedavajući.Moja je obaveza da vas pitam da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika?(Vera

mislim da obmanjujete javnost u nekoliko stvari. Prvo, pojedinačno ne može ništa da se vidi iz takvog izvršenja. Postoje informatori na svakom sajtu ministarstva gde se vidi ko šta radi i kako radi.Kada je u pitanju primanje

kada pitanje izveštavanje i kada kažete obelodanjivanje je jednom mesečno, vi morate da znate da to obelodanjivanje će da izgleda ovako, u jednim opštim brojevima gde vi ništa ne vidite. Svako ko nije ekonomista i ko ne zna finansije isto neće imati uopšte uvid u to šta se dešava. Vama ništa ne znači izvršenje kada ne znate kolika treba da bude dinamika tog izvršenja po određenoj ekonomskoj aproprijaciji. Možda bi vam više značila, vi niste ekonomista, da imate balansne karte, pa da ih vidite ovako u bojama, pa da vidite da li je crvena, zelena ili žuta, to bi više možda značilo. Vi ste pitali da li bi trebalo da se objavljuju čisto brojke. Brojke, javnosti ništa ne znači. Hvala.

Veliko hvala, gospodine predsedavajući.Naravno, znam da je osetljivo kada otkrijemo još jednu aferu u vrhu vlasti i da to nije popularno za vlast, jer ako se ispostavi da jedan od vedeta nove vlasti, a to je svakako PUPS, koji je lažni zaštitnik penzionera, priča o uštedama u državi, uzima penzionerima 10%, izbacuje odredbu kojom se usklađuju visine isplata penzija sa troškovima života i visinama cena, a onda jedan od glavnijih političkih zaštitnika penzionera, lažnih, naravno, potpredsednik PUPS-a, Mira Petrović, ostvaruje prihode na tri strane.Dakle, strane.Dakle, direktor Pošte, ako je kao savetnik imala 186.000, onda računajte koliko ima kao direktor Pošte. Paušal koji dobija kao narodni poslanik 27.000, mesto člana programskog saveta RTS-a. Računajte da gospođa Mira Petrović nema ispod 400.000 dinara primanja na mesečnom nivou.Pričamo nivou.Pričamo o uštedama i pričamo o Saši Jankoviću i pričamo o ne znam čemu, a zamislite kada se setimo, recimo, Dušana Bajatovića sa milion dinara, pa se setimo Jorgovanke Tabaković sa 700.000 dinara, pa dođemo do Mire Petrović iz PUPS-a sa 400.000 dinara i onda pričamo o uštedama. Nema nikakvih ušteda. Ovo je pljačka budžeta i građana Srbije, jer vi stalno pričate da mora da se štedi. Vi uzimate 10% od plata i penzija, ali nikada ne štedite na sebi.Juče sam otkrio i dalje me niste demantovali. Da, evo svi ministri ćute, ćuti i gospodin Vulin, ćuti gospodin Šarčević, ćuti gospodin Nedimović, ćuti gospodin Đorđević kada im kažem da ste povećali budžet Vlade za milijardu i šest stotina miliona, otvarate novu vladinu kancelariju. To znači ne štedite, nego trošite narodne pare. Zahvaljujem, gospodine Obradoviću.Vidite bio sam i suviše korektan. Osnov javljanja je bila replika na izlaganje ministra Đorđevića, a ovo o čemu ste vi govorili, ali baš nijednu dodirnu tačku nije imalo sa izlaganjem ministra Đorđevića koji se vama direktno obraćao.(Boško Obradović,

Čisto samo radi istine i radi pojašnjenja.Ova tvrdnja koja je malopre iznesena vezana je za troškove koji se prave u okviru ministarstava. Ja sam i pre neki dan, kada je bila načelna rasprava, govorio o troškovima Ministarstva poljoprivrede. Ja se izvinjavam ako niste bili tu. Ja sam ovde sve vreme i tokom načelne rasprave, rasprave o amandmanima i mislim da je to moja obaveza i moj posao. troškova, 87% budžeta Ministarstva poljoprivrede ide na subvencije i kapitalne izdatke,

mi spočitavate, iz jednog prostog razloga. Prva stvar koju sam uradio kada sam došao u Ministarstvo jeste smanjenje troškova unutar funkcionisanja razdela, a sve smo prebacili za poljoprivredne proizvođače i povećali kvantum sa 520 miliona na milijardu i 200 da bi 5.440, poljoprivrednih gazdinstava dobilo sredstva po osnovu investicija koje su podneli Upravi za agrarna plaćanja.(Boško Gospodine Obradoviću, samo ste dobili odgovor na pitanje i konstatacije koje ste izneli, a imali ste i dodatna dva minuta da pričate. u sali sam.)Nadam se da razumete i ne možete dobiti osnov za repliku. Ne možete u ovom trenutku dobiti osnov za repliku.Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Nogo.Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. Poštovani građani Srbije, poštovana gospodo ministri, moj amandman je sličan kao prethodni amandmani i predviđa obavezu da se na internet stranici Ministarstva finansija objavljuju podaci o izvršenju budžeta do kraja do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec.Vidite, Vlada je u svim odgovorima na ovakav tip amandmana dostavila da ministri kvartalno i na svakih šest meseci dostavljaju izveštaje Vladi Republike Srbije i da se to dostavlja Skupštini.Postavljam pitanje, posle 5. oktobra, sve DOS-ove vlade, od DOS-ove vlade Zorana Đinđića do DOS-ove vlade Aleksandra Vučića, da li je i jedna dostavila završni račun Skupštini na usvajanje? Mi nemamo predstavu o izvršenju budžeta. To je jedan veliki problem i zato što smo čuli ovde, kada je bila jedna polemika i jedna velika rasprava gde smo uhvatili Vladu Republike Srbije da ne govori istinu, a tiče se kompanije „Endava“, oko subvencija toj britanskoj kompaniji… Zaključili smo iz odgovora Vlade i možemo da se složimo da to što piše u budžetu ne mora da znači. Znači, može da bude, ali ne mora da znači. znači. Sve cifre i sve stvari koje su napisane u budžetu treba uzeti zdravo za gotovo, pa upravo zbog toga da bismo kao narodni poslanici, pa i svi zainteresovani građani, a verujte da bi mnogo zainteresovanih građana sa znanjem iz ekonomije, gospodine Đorđeviću, pratilo to što se objavljuje na sajtu i da bi sasvim sigurno i novinari mogli da prevedu na prost jezik običnim građanima i da tako budu informisani blagovremeno kako se troše naše pare.Ne pare.Ne vidim šta je sporno, šta to Vlada Republike Srbije želi da sakrije. Verujem da većina stvari odlazi na namenske troškove, ali nas zanima onaj deo koji vi želite da sakrijete, a koji sigurno nije mali i zbog toga apelujemo, radi transparentnosti, pogotovo ako nemate šta da krijete, da usvojite jedan ovakav amandman.

Prvo, da vam kažem da se budžet troši na osnovu nekog plana koji se usvaja i koji odobrava Vlada Republike Srbije. Taj plan nakon usvajanja i nakon njegove realizacije se ne uništava. On postoji i dan danas. Posle svakog završetka budžetske godine, postoji državna revizorska institucija koja sve to kontroliše i koja do sada nije imala primedbu na izvršenje budžeta. Tamo gde je imala primedbu dala je preporuke i možda je pokrenula prekršajne postupke. Generalno, nije imala primedbe, a ministar Vujović i predsednik Vlade Aleksandar Vučić su vam rekli da ćete dobiti završni račun za 2015. godinu i za svaku sledeću godinu i od sada će to biti obaveza svake Vlade. Hvala.

U principu ne bih se javljao. Slažem se da je ovaj amandman neprihvatljiv, ali nešto mi je zasmetalo kod izlaganja naših kolega, naročito u ovom izlaganju prethodnog govornika. Oni ljudi koji se deklarišu kao Srbi, kao patriote, kao srpska stranka koja poštuje srpski jezik, srpsko pismo i tradiciju, iznenađuje me da veoma često upotrebljava reči transparentno, informacije, itd.U našem jeziku postoje jednostavne, fine reči koje obeležavaju to što ste vi hteli da kažete. Postoji reč obaveštenje, postoji reč jasno, pa vas molim u duhu tog srpstva i našeg jezika i pisma da ubuduće upotrebljavate naš jezik i Osnov za repliku ima narodni poslanik Srđan Nogo, jer je on predlagač amandmana. Izvolite. Zahvaljujem se uvaženom kolegi i mogu da se složim sa njegovom konstatacijom da je jako važno čuvanje srpskog jezika i svi, kao narodni poslanici, treba da se trudimo da negujemo naš lep jezik. Naravno, svi smo izloženi raznim sadržajima sa medija koji kvare naš jezik. Prosto, i mi smo živi ljudi, pa često nam završe neke strane reči u izgovoru. Izvinjavam se i trudiću se da toga bude što manje.Drago mi je da su sa izlaganja na ovaj moj amandman išlo u pravcu da zaista nema nijedan razlog da ga ne usvojimo, jer i sam ministar Đorđević, a i vi kolega Stojmiroviću ste jasno rekli da Vlada Republike Srbije apsolutno nema šta da krije, da je kod nje sve jasno i vidljivo, i da bi upravo mogla da se ponosi sa svojim izvršavanjem budžeta, tako da zaista ne vidim zašto ne bi Ministarstvo finansija na svom sajtu objavljivalo, onda, kako se svakoga meseca troši budžet.Isto tako, sam zahvalan što niko nije demantovao da je i Vlada SNS, samo jedna od postpetooktobarskih DOS-ovih vlada.

tako?Prema tome, danas govorimo o budžetu i govorimo o javnim finansijama. Znači, opšte nepoznavanje situacije kada su u pitanju javne finansije. Svaki budžet Srbije se usvaja godinu dana pre same realizacije prethodnog. Danas usvajamo predlog kako će se trošiti pare građana Srbije u sledećoj godini.

dobiti, u stvari, završni račun za prethodnu godinu.Prema tome, građani Srbije, i na osnovu svih međunarodnih standarda, moći će da vide i svih zakona koji su donešeni u Skupštini, koji se odnose na javne finansije, kako su trošene pare. I to je procedura, i to oni koji ne znaju mora da nauče. Hvala.(Boško

Uvaženi predsedavajući, povređen je član Poslovnika 107. malo je možda degutantno i neumesno, uvažena koleginica Tomić, citirala jednu onako uzrečicu u srpskom narodu, ali ne stidim se što sam patriota i da, patriota treba da govori o poštenju,

moraću da Vas prekinem, jer koristite pravo koje sam vam omogućio kroz povredu Poslovnika, da nastavite dijalog i debatu sa koleginicom, a moram vam reći niko nema monopol na patriotizam. Ubeđen sam, gotovo svako od 250 poslanika u ovoj Narodnoj skupštini smatra sebe patriotom, i ne vidim ni jedan razlog da ste se vi prepoznali u onom o čemu je …Ne mogu u odgovoru i obrazlaganju povrede Poslovnika da dodatno povredim Poslovnik i da povredim ono o čemu je govorio gospodin

dakle, ako član vladajuće stranke kaže, za sve patriote da su nepošteni, a govori u kontekstu prethodnog govornika koji je Srđan Nogo, član poslaničke grupe Dveri, onda je jasno na koga se odnosi njegova insinuacija.

pominjete član 104. i pravo na repliku, stav 3. člana 104. kaže – o korišćenju prava iz stava 1. i 2. ovog člana odlučuje predsednik Narodne skupštine Republike Srbije

sam obrazloženje i nisam dozvolio da u nastavku vašeg obrazloženja vodite dijalog i da nastavite.Izvolite, da vidimo šta ćete dodatno obrazložiti. Prijavite se. Izvolite. Predsedavajući, ja sam vas, do sada, zaista izuzetno cenio. Kada ste preuzimali ulogu predsedavajućeg, mislio sam da ste bili objektivni i da ste umeli da zaista podjednako tretirati i poslanike vlasti i poslanike opozicije. Nemojte da narušite tu sliku u mojim očima.Dakle, 104. jasno kaže – ako je neko uvredio drugog narodnog poslanika, vi ste dužni da se starate o primeni Poslovnika i da date repliku. Vi tu repliku niste dali. Zašto je bilo osnova za repliku? To sam počeo da vam objašnjavam. Bilo je osnova za repliku, jer je prethodni govornik, gospođa Tomić, jasno rekla da je u izlaganju prethodnog govornika, Srđana Noga, videla nešto što je asociralo na njeno pametovanje po nekoj narodnoj poslovici o poštenju i nepoštenju. Dakle, to je toliko jasno i toliko precizan osnov za repliku, da ne vidim kako i sami ne vidite da ste povredili Poslovnik.

Ne mogu ja to da kažem sa ove pozicije. I dalje koristim pravo iz stava 3. člana 104., da o korišćenju prava iz stava 1. i 2. ovog člana odlučuje predsednik Narodne skupštine, što sam i učinio.Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika?(Boško amandmanu narodna poslanica Mira Petrović. Izvolite. **Mira Petrović** Biće nam malo i zanimljivo.Vidim da ovde svi junaci nikom ponikoše kad sam ja ovde, ali kada me nema, Bogami hrabrih ima. E, pa, evo, da vam se ja obratim.Prvo, neću se mnogo pravdati, ali moram da kažem, da je zaista neprimereno da jedan narodni poslanik koji smatra sebe intelektualcem, pošto ističete to šta ste završili, da iznosi neistine.

svakako neću dozvoliti da rasprava ide u ovom pravcu.Dakle, molim vas, koleginice Petrović, vrlo precizno sam vam rekao, imate vreme poslaničke grupe, imate vreme kao šef poslaničke grupe. poslaničke grupe. Mogli ste da govorite o ovome o čemu ukazujete da ste bili u sali u trenutku kada se o tome vodila rasprava.U ovom trenutku,

vi možete da govorite po amandmanu, u ovom trenutku, na član 9. Amandman je podneo narodni poslanik Srđan Nogo.Izvolite, molim vas govorite po amandmanu. Izvolite. **Mira Petrović** Ja ću kao predstavnik Poslaničke grupe PUPS reći da mi nećemo kao Poslanička grupa prihvatiti i glasati za ovaj amandman, da smo protiv njega. Ja, kao neko ko nije dovoljno kvalifikovan da bude na mestu direktora Pošta Srbije, jer po nekim poslanicima ne ispunjavam uslove, što je netačno, što je laž izgovorena ovde javno, pred svima, da nisam bila na konkursu.Konkurs za v.d. ne postoji. Da sam zaposlena na tri radna mesta i da …Ne, ja vam samo kažem da ja, kao neko ko sve to nema, imam prava da kažem iz kog razloga mi nećemo prihvatiti. Znači, kao neko ko nije član Programskog odbora, već godinu i po dana, ja smatram da bi ovde poslanici ipak morali, bar ovi koji se trude da se ističu, da to znaju.Poslanička grupa PUPS nikada, smo krajnje lepo vaspitani, pristojni ljudi, nikada ne iznosi neistine. Mi nećemo podržati ovaj amandman, zato što smatramo da nije u skladu sa stavovima koje mi branimo. Replika.)Nemate osnova za repliku, a povreda Poslovnika, narodni poslanik Srđan Nogo. Izvolite. Član 106. gospodine predsedavajući. Molim vas da prosto, dužni smo da se govori o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres.Ja znam da gospođa nije bila u sali i da ne zna koji je amandman u pitanju. Ona je zloupotrebila javljanje po amandmanu i govorila je

li želite da se Narodna skupština u Danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne.)Zahvaljujem.I, a ko ste primetili, pokušavao sam koleginici da ukažem da ipak govorim o onome što jeste tačka dnevnog reda.(Mira

a ne možete dobiti repliku, jer ako želite da se javite po osnovu izlaganja kolege Srđana Nogo, on je upravo ukazao na povredu Poslovnika član 106. i ja vama ne mogu dati na ukazanu povredu Poslovnika repliku. Nemam osnov za

i amandmanu koji ste vi predali, ja sam rekla da mi nećemo glasati. Na to je gospodin ukazao na grešku, i pri tom se vrlo negativno izrazio o mojoj partiji. Ja naravno na to moram da reagujem.To ko je ovde minoran a ko je neminoran, pokazaće i sledeći izbori. Vrlo dobro znate kako ste ušli u ovaj parlament. Finansirani i podržani spolja. Nikada u životu ne biste završili u ovom parlamentu da ste se borili

i vas i poslaničke grupe. Uz dužno poštovanje i uvažavanje, ponavljam, i vas i poslaničke grupe PUPS, ponavljam, dobili ste reč po amandmanu na član 9. koji je dobio narodni poslanik Srđan Nogo. To zaista nema apsolutno nikakve veze

minorna partija, nebitna partija. Ako vi smatrate da to nije neozbiljna partija, ako vi smatrate da to nije uvreda, zašto tada niste reagovali?Izvinite,

Srbije.Obzirom da ste govorili po amandmanu i da ste pomenuli poslaničku grupu Dveri, pravo na repliku sada ima šef poslaničke grupe Dveri, narodni poslanik Boško Obradović.Izvolite. Veliko hvala gospodine predsedavajući. Vratili ste mi veru u vaše predsedavanje domom Narodne skupštine. Zaista je ovo vrlo korektno sa vaše strane. Dajete šansu opoziciji da se čuje.Dakle, gospođo Petrović, nema razloga da putem telefona dobija instrukcije od Milana Krkobabića, šta će govoriti u ovoj raspravi. Siguran da poslanička grupa PUPS može i sama da učestvuje u dijalogu sa Dverima.Dakle,

Poznato je da od kada su oni počeli da zastupaju penzionere, penzionerima su smanjene penzije za 10% i ukinuta je uredba po kojoj su imali usklađivanje visine isplate penzija sa cenama troškova života.Poznato života.Poznato je takođe da su podržavali sve Vlade do sada koje su upropastile Srbiju. Dakle, nije bilo nijedne Vlade koja je upropastila Srbiju, a da PUPS nije dao svoj doprinos. Dakle, nije pošteno uvek optuživati recimo DS ili SNS da su za sve krive. Ja nikada ne želim da zaboravim da podjednaku krivicu sa njima deli onaj koji im je davao podršku za vladajuću većinu, a to je uvek nepogrešivo bio je naravno za to dobijao nadoknadu. Nadoknada je bila direktorsko mesto za jednog ili drugog, možda u budućnosti trećeg Krkobabića. Takođe je nadoknada bila ministarsko mesto u izmišljenom ministarstvu, bez portfelja, takođe je nadoknada PUPS-u i ovo lažno direktorsko mesto, bez ikakvog javnog konkursa, bez fakultetske diplome, sa mesta sekretarice Milana Krkobabića na mesto direktora Pošte. To se zove partijsko-parazitski sistem. To se zove pljačka ove države. To se zove iznošenje para iz javnih preduzeća u partijske ruke. To se zove namešteni partijski direktori, partijsko zapošljavanje i pljačka građana Srbije preko partijsko-parazitskog

Volim što ste tako postali naprasno hrabri, ali pre toga ste morali da to imate napisano. Pa bih vas molila za malo pažnje, ja sam vas slušala šta ste rekli.Nikada nisam bila sekretarica, ali mislim da je uvredljivo za sve sekretarice Srbije to što vi govorite. Bez dobrih sekretarica apsolutno niko od nas ne bi mogao da funkcioniše.Sa druge strane, ja sam vam malopre rekla, ali to je vaše nepoznavanje stvari i to je problem Dveri. Znate, vi ne znate suštinu, ne ide na konkurs. Tek će biti raspisan konkurs, ali ću se vratiti sada na vas. Vratiću se na PUPS i vratiću se na to ko je upropašćavao ovu zemlju.Vi ste u ovaj parlament ušli ako se ne varam, sa DSS. Ja ću vam reći nešto, najgori period u istoriji Srbije je bio period od kada je DSS bio na vlasti. Vi ste sa njima ovde u koaliciji zajedno. Kako ste ušli? Tada su penzije smanjene na strašnih 49%. To je bukvalno bio genocid penzionera. Tadašnji ministar Lalović je rekao da nije

Ja ću se vratiti, nije tačno da sam napadala DSS. Reći ću vam da u njihovo vreme i u vreme kada je Čeda Jovanović bio sa njima, penzije su iznosile 71% i mi težim ka tome. Ali, za razliku od vas koji se uvek krijete iza nekog, iza tih nekih stranih sila koje vas ovde uvode, mi se nikada nismo krili.Tačno je da smo podržali smanjenje penzija sada, ali nije tačno ono što ste rekli, što namerno iznosite,

Na član 10. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Tomislav LJubenović i Zoran Krasić, narodni poslanik Vladimir Đurić, zajedno narodni poslanici Dejan Škulić, Gorica Gajić i Milan Lapčević i zajedno narodni poslanici

ja sam podneo amandman koji po oprobanom metodu izuzetkom derogira određene članove Zakona o platama državnih službenika i nameštenika. Za 2017. godinu predviđen je izuzetak što se tiče napredovanja državnih službenika i činovnika, izuzetak da sredstva nisu planirana za napredovanje u viši rang po osnovu postignutih rezultata rada.Sa pozivom na član 16. i na član 48. stav 4. istog zakona, od kojih upravo član 16. garantuje pravo na nagradu za ostvarene rezultate, a član 48. stav 4. doduše govori da se Zakonom o budžetu određuje procenat izdvajanja u toj budžetskoj godini.Dakle, pošto se ovde pravi izuzetak za 2017. godinu kako se ne izdvajaju sredstva, znači da izdvajanje procentualno je nula, pa postavljam pitanje Vladi – kako je moguće da niko od državnih službenika i nameštenika neće napredovati i zaslužiti na osnovu postignutih rezultata da napreduje u viši rang ili kako ćete obezbediti sredstva i da li će to biti kao i za jubilarne nagrade pre dve ili tri godina kada je ministar bio gospodin Žarko Obradović za zaposlene u obrazovanju kada su lokalne samouprave dobile nalog da ne isplaćuju jubilarne nagrade, pa nakon pritiska predstavnika sindikata jubilarne nagrade smo morali kao lokalne samouprave da isplatimo krajem jedne budžetske godine za dve godine.Postavlja se pitanje – kolika se ušteda i doprinos zaposlenih koji će na osnovu rezultata napredovati, na osnovu zakona ostvaruju pravo da napreduju, kolika je ušteda i sa kojim iznosom oni doprinose makroekonomskoj stabilnosti ili pokriću budžetskog deficita za 2017. godinu? Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Vladimir Đurić. **Vladimir Đurić** Hvala.Predlogom zakona o budžetu u članu 10. čije brisanje predlažemo navedeno je da sredstva za rad državnih službenika i nameštenika, za nagrađivanje radnog učinka nisu predviđena. Mi smo zbog toga predložili da se ovaj član briše, kao što su još neke kolege poslanici takođe predložili.U obrazloženju zašto se amandman ne prihvata, Vlada je navela da član 48. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika nameštenika propisuje da Zakonom o budžetu se opredeljuje procenat koji će biti potrošen u ovu svrhu. Shvatamo da je Vlada onda predvidela nula procenata.Isto tako, član 48. u stavu 1. eksplicitno kaže – nameštenik ima pravo na dodatak za ostvarene rezultate rada. Dakle, odredba je imperativnog karaktera. Tako da shvatamo da je Vlada, u suštini, Zakonom o budžetu, ušla u koliziju sa Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika.Mi zapravo želimo ovim amandmanom da podržimo zakonom propisana prava državnih službenika i nameštenika, koji kao ljudi od struke, časno rade svoj posao kako bi bili zakonski nagrađeni za kvalitetan rad, kako bi sistem ocenjivanja radnog učinka ovih ljudi bio manje obesmišljen i kako bi sačuvali načelo napredovanja i nagrađivanja zasnovanih na kvalitetu, a ne na partijskoj pripadnosti i poslušnosti.Želimo da poručimo da oni ljudi više nisu dužni iz svog džepa i na teret nagrade za svoj kvalitetan rad snositi posledice nespremnosti Vlade da sprovede istinske reforme u javnom sektoru i oslobodi te ljude od struke tereta partijski instaliranog menadžmenta. Ako sredstava u budžetu nema, onda ih nema, zato što RTB „Bor“ nije istinski reformisan, jer je tamo isti menadžment koji je firmu oterao u UPPR uprkos prethodnim investicijama nakon kojih je napravljen gubitak, pa se sada ponovo sa dve i po milijarde, ponovo pojavljuju u budžetu da bi trošio budžetski novac, a za nagrađivanje kvalitetnih radnika para nema.Oslobodite javni sektor partijskih kadrova pa će se novac za nagradu kvalitetnih državnih nameštenika naći. Hvala.

razred itd. Sada kaže – nisu sada planirana sredstva, što ne znači da možda eventualno i neće biti, pa smo zbog toga zatražili, odnosno podneli amandman kojim se kaže ukoliko se tokom izvršenja budžeta promene uslovi na internet strani Ministarstva finansija objaviće se podatak o planiranim sredstvima za napredovanje državnih službenika u viši platni razred itd.Ovim smo želeli da rad Vlade postane transparentan ili pošto stalno pričamo kako treba da koristimo srpske reči – proziran ili providan, što znači da svaki građanin, ne samo mi ovde koji diskutujemo o tome, ne samo bilo ko koga se to tiče, nego svaki građanin koji bude želeo da se uveri u to kako se ova sredstva raspodeljuju može da vidi ove podatke. Hvala. vreme.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Milorad Mirčić.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodna poslanica Vjerica Radeta. U ovom Predlogu zakona imate nekoliko članova koji su apsolutno nepotrebni, pre svega zato što ono što ste predvideli u ovim članovima je već normirano, regulisano nekim drugim zakonima, a Zakon o budžetu ne može ni ni na koji način da menja druge materijalno-pravne propise.Jedan od takvih članova je član 11, čije smo brisanje predložili. U ovom članu 11. govori se o obavezama prema korisnicima budžetskih sredstava na način kako se one srazmerno izvršavaju, pa šta će se desiti ako korisnici budžetskih sredstava ne ostvare prihode i primanja, da li će se utvrđivati prioriteti, itd. Onda kažete, između ostalog, da ne možete amandman da nam prihvatite zato što se ovim članom preciziraju pravila za upotrebu odobrenih sredstava iz ostalih izvora finansiranja i prihvatanjem ovog amandmana mogla bi, zamislite, da se ugrozi stabilnost budžeta Republike Srbije.Ovo je zaista nešto što nema veze sa logikom i pre svega što je apsolutno netačno. Ovo što ste vi napisali i pogotovo što ste predvideli ovim članom 11. zapravo predviđa, ako bi došlo do toga da ne bude punjen budžet na na način koji je predviđeno, da dođe do neke nesrazmere itd, vi biste morali ovde predložiti rebalans. Onda bismo govorili o rebalansu, a ne o onome što je napisano u ovom budžetu.Ovo zapravo asocira da vi, i mi verovatno zbog toga i nemamo nemamo predlog zakona o izvršenju budžeta, zato što vi očigledno radite kako vam padne na pamet. Ovde fali, vi uzimate odande, ovde nema dovoljno, vi stavljate tamo. Vi očigledno menjate i aproprijacije i razdele itd. To je još jedan razlog više da je krajnje vreme da nam dostavite završni račun, zakon o završnom računu budžeta i onda ćemo moći relevantno da razgovaramo o svemu ovome što ste nam ovde vrlo sumnjivo u članu 11. predvideli. Reč ima ministar dr Dušan Vujović. Izvolite. **Dušan Vujović** Pre nego što počnem, prvo, zahvaljujem se svima koji su pažljivo čitali ovo i upućuju primedbe.Drugo, molim vas da u vašim pitanjima ostavite prostor za odgovor i da ne kvalifikujete stavove neke ako nemate za to jake argumente. Ništa nije ovde sumnjivo u ovom članu. Ovaj član se trudi da ispoštuje procedure koje postoje i u Zakonu o budžetskom sistemu i svuda na drugim mestima u svetu.Znači, drugim rečima, ako je nekim članom predviđeno, na primer, da se koriste sredstva iz izvora 01 iz budžeta, pa je onda neko dodao - pa se koriste sredstva iz granta, pa se koriste sredstva iz kredita, mi kažemo - ako vam je neko uskratio grant, nemate vi pravo da se okrenete i potrošite sredstva iz budžeta. Ako je nešto planirano određenim proporcijama, u tim proporcijama mora i da se realizuje. upravo tražimo ono što vi implicite tražite time da imamo rezultate izvršavanja budžeta.Mi se upravo ovim obezbeđujemo da mora da postoji disciplina u izvršavanju budžeta, koja je upravo predviđena budžetom. Zato i postoje izvori finansiranja, zato se oni i raspoređuju na pojedine kategorije, da se sada tačno zna šta planiramo i iz kojih izvora. Kao što Kao što ne može neko iz kredita da finansira plate i ove druge stvari koje se finansiraju iz izvora 1, tako ne mogu iz opštih prihoda budžeta da se finansiraju neke druge veličine. Isto se odnosi na sopstvene prihode i sve druge izvore finansiranja.Prema tome, ovo je nužno, ovaj član 11. je nužan da bi se poštovala ta pravila. Hvala lepo.

lan 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić i Goran Bogdanović.Da li neko želi reč? (Ne)Na lan 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč? lan 11. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Božić.Da li neko želi reč? (Ne)Na lan 11. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić.Da li neko želi reč? (Ne)Na lan 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Radoslav Milojičić i narodni poslanik Nenad Konstantinović.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Radoslav Milojičić.

Predlažemo brisanje ovog člana u formulaciji u stavu 3. Predlažemo brisanje jer je ona nepotrebna, jer je Zakonom o budžetskom sistemu upravo definisana problematika oko neizvršenja budžeta.Takođe, želim isto da vidim završni račun koji je već trebalo da bude pred nama. Ali, ovaj amandman, ako ga usvojite, pokazaćete da li poštujete zakon ili ne poštujete zakon. Ako poštujete zakon, pošto nema potrebe da ovaj član stoji, i onda prihvatite naš amandman, što smo i rekli u formulaciji u stavu 3, da je potpuno nepotrebno da se nalazi ovaj stav i zato predlažemo brisanje, onda ćete dokazati da poštujete zakona. Ako ne poštujete zakon, kao što ga ne poštujete oko nelegalnih vikendica, da li vašeg kandidata, gospodine Sojimiroviću… (isključen Nisam vam oduzeo reč, ja sam vam isključio mikrofon da vam ne bih oduzeo

Gospodine Arsiću, hvala. Ja sam upravo rekao da je formulacija u stavu 3. potpuno nepotrebna i zato sam obrazložio zašto smo podneli ovaj amandman, jer je upravo Zakonom o budžetskom sistemu definisana problematika oko neizvršenja budžeta. Rekao sam da ćete na osnovu ovog amandmana pokazati da li SNS, tj. vladajuća većina poštuje zakon. Ako poštujete zakon, vi ćete prihvatiti ovaj amandman, bez obzira što dolazi od Demokratske stranke. To sam uporedio kao sa tim što ne poštujete zakon oko vikendica i pitao gospodina Stojimirovića da li je to zato što će gospodin…

Reč ima ministar dr Dušan Vujović. **Dušan Vujović** Uvažavam vašu konstataciju. Kao što sam ja rekao pre dva minuta da se to prenosi iz Zakona o budžetskom sistemu, to uvažavam. Mi ovo ponavljamo ne slučajno, nego namerno. Želimo ovim da pojačamo to. Ne vidim kako time kršimo zakon ako pojačavamo ono što piše u zakonu. Samo mi to objasnite. Ovde se dva puta ponavljalo – ne poništava.

obrazloženja koje nam je i Vlada dostavila, a pogotovo jedna rečenica koja je karakteristična i pozivam predlagača da pročita još jednom tu rečenicu iz obrazloženja. Naime, prihvatanjem ovog amandmana mogla bi da se ugrozi stabilnost budžeta Republike Srbije. Za mene je ovo veoma jasan signal jasan signal da ovaj amandman treba odbiti.Međutim, ja razumem da predlagača ovog amandmana ne interesuje stabilnost budžeta Republike Srbije. On je to dokazao i u praksi. On je to dokazao na nekoliko primera, kada je samo u jednoj transakciji oštetio taj budžet lokalne samouprave za 14 miliona dinara, a mi smo ovde nekoliko puta iznosili i druge pojedinosti iz kojih smo mogli videti kako se odnosi prema budžetu. Iz tog razloga se nadam da njegova stranka i da gospodin predlagač amandmana neće biti u prilici nikada da

Poštovane koleginice i kolege, nisam možda ni razmišljao da se javim po ovom amandmanu, ali odgovoriću na pitanje koje mi je postavio kolega Milojičić.Prvo, bio je jedan poslanik ovde koji je stalno imao te amandmane – briše se. Ja sam u prošlom sazivu rekao – kolega ne preterujte sa tim „briše se“, može neko da vas izbriše pa da vas više ne bude u Skupštini. E, to će se desiti i kolegi najverovatnije.Što se tiče Tomislava Nikolića i njegove kandidature, ko god sa vaše strane stane protiv njega, izgubiće, nemojte da se sekirate.

Hvala.Gospodine Markoviću, kako SNS brine o građanima Srbije možemo videti u Bačkoj Topoli gde poziva građane da u petak 4. decembra 2016. godine dođu na pojačan pasulj svi oni građani koji su gladni. Pa, da li je to hrana za sve građane? Da li je to bolja budućnost koju ste vi obećali građanima Srbije 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, a evo i 2017. godine? Pa, za pet godina koliko ste na vlasti upropastili ste zemlju i čestitam vam zato što to niko nije uspeo da uradi za tako kratak period. Zadužili ste nas deset milijardi evra, smanjili ste nam plate, smanjili ste nam penzije. Zemlja u kojoj štrajkuju vojska i policija se ne zove zemlja koja ide u pravom pravcu.Evo, ovde imamo i molbu i apel radnika IMT-a koji štrajkuju već šest meseci, štrajkuju šest meseci radnici IMT-a, traže poništenje nezakonitog stečaja i ponovno pokretanje proizvodnje. Svega čega se vi dotaknete je nezakonito. Ako radite zakonito, uhapsite kriminalca Zvonka Veselinovića. Ovo vas pitam već petnaesti put. Kako poštujete zakon? Svi kriminalci o kojima govorite su na slobodi. Pa, vi ste najubedljiviju pobedu na svim izborima upravo ostvarivali u zatvorima. Upravo ste ostvarivali u zatvorima vi iz SNS zato što ste isti kao oni koji glasaju za vas. Hvala.

koja ima pravo nekom da spočitava bilo šta je upravo prethodni govornik. Dakle, on koji je, čuli smo, tri milijarde minusa napravio svojoj lokalnoj samoupravi. Ali, neću da pričam samo o Smederevskoj Palanci. Mi smo ovde nekoliko puta iznosili razne primere bahatosti i lopovluka u Smederevskoj Palanci.Evo, samo ću pomenuti njegove prijatelje i njegove kolege iz njegove stranke koji su do pre nekoliko meseci upravljali opštinom Vračar. Saldo nakon njihovog vođenja opštine Vračar je da je pola imovine nestalo, ljudi, pola imovine, 70 stanova, kvadrata poslovnog prostora, 5.354 kvadrata poslovnog prostora Vračara je nestalo, obrisano, kao da nikad nije postojalo. E, to je saldo njihove vlasti na Vračaru, njegovih kolega, 70 stanova, 782 miliona dinara. Da ne pričam o ostalim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač opština Vračar. Sportski centar Vračar, i tu je 32 miliona minusa, poslovni prostor – rekli smo već, „Božidarac“, ustanova kulture koju ste uništili, likvidirali.Dakle, gde god je Demokratska stranka upravljala bilo čime imali smo samo posle lopovluk, imali smo pljačku i imali smo nestalu imovinu, nestale kvadrate, nestale lokale, nestalu imovinu. Zato mislim da je prethodni govornik poslednja osoba koja uopšte može nekome da spočitava bilo šta, a kamoli neki lopovluk. Zahvaljujem. Hvala lepo.Mogu samo da se prvo složim sa navodima kolege Markovića da su neki ovde definitivno poslednji koji treba da se bave nekim temama.Pod temama.Pod dva, želim da se zahvalim na dodatnoj prilici za repliku. Uvek je, kao što znate, veliko zadovoljstvo nekima neke stvari ovde pomalo razjasniti. Sve ovo što neki ovde navode ili kako sami kažu „koje istačinju“, jel tako beše, zaslužuju po neki mali komentar.Neobično je da se pitanje pokretanja proizvodnje u ovoj zemlji postavlja Srpskoj naprednoj stranci. Neobično je utoliko što upravo zahvaljujući merama koje sprovodi Srpska napredna stranka, Vlada koju ta stranka podržava, mi imamo desetinu za desetinom hiljada, pa reda veličine stotine hiljada, novih radnih mesta u ovoj zemlji, na temu proizvodnje. Utoliko je neobičnije da te ocene dolaze od strane onih koji su upropastili stotine hiljada radnih mesta u ovoj zemlji. To ne tvrdim ja i niko ne treba meni da veruje na reč što se toga tiče, postoje relevantni izveštaji i statistika institucija koje su za to nadležne. Ako ikad iko bude želeo da popričamo o brojkama, možemo, nikakav problem, naprotiv, veliko zadovoljstvo.Neobično je da se pominju vojska i policija od strane onih čiji su predstavnici, predstavnici, ne znam šta im dođu, bile su tu neke raznorazne vlade, ne mogu više da ispratim ko je na kojoj funkciji, lično odgovorni za 200 miliona štete u čvrstoj stranoj valuti, upravo prema vojnim penzionerima, a što upravo mi rešavamo i Vlada koju podržava Srpska napredna stranka. Neobično je da neko ko je kao narodni poslanik, uz sve ono što smo mi razmenili od cifara i podataka u ovoj sali i dalje ne može da se preračuna, pa pominje nekih deset milijardi nekakvog duga, iako je reč o jednoj vrlo jednostavnoj proverljivoj matematici. Ali, nije neobično da ti neki budu fascinirani pojmom zatvora. To je jedino što je na mestu, kada je o tim ljudima reč. Hvala lepo.

godine, a kako radi sada vaša pogubna Vlada, Vlada Srpske napredne stranke od 2012. do 2016. godine. Vlada između 2008. i 2012. koju je predvodila Demokratska stranka sa SPS-om, sa kojim ste sada i vi u koaliciji, povećala je plate, povećala penzije, subvencije za poljoprivredu su bile 14.000 dinara i imali smo asistente za pomoć ljudima koji se bave poljoprivredom. Mislim da je 1.200 asistenata, evo, ministar Nedimović je tu, koji su dobili otkaz čim ste vi došli na vlast, davali smo subvencije za prvi stan, izgradili smo 30 obdaništa, 20 domova zdravlja u Beogradu, a o mostovima i svim ostalim infrastrukturnim projektima da ne govorim.To što je Demokratska stranka uradila i u Ministarstvu odbrane, izgradivši 5.000 stanova za vojne penzionere i za vojne korisnike, završivši Aerodrom „Moravu“, izgradivši vojnu bazu „Jug“, gde se sada obučavaju naši vojnici za multinacionalne operacije, vi to ne možete ni da okrečite. Ali, vidim da ste pozvali u pomoć ministra policije, da će vam on sada pomoći u ovoj debati, a jedini iskreni naprednjak Aleksandar Martinović, ja mu ovom prilikom čestitam, koji je rekao 17. jula 2012. godine da je Srpska napredna stranka mafijaška

jednom.Dakle, ovo je po osnovu pominjanja Srpske napredne stranke, a interesantno, mada opet ne neobično da smo imali pominjanje predsednika poslaničke grupe doktora Martinovića. Nije neobično, iz samo jednog razloga što neki ovde imaju dovoljno kuraži da ga pomenu samo onda kada izađe zbog obaveza vezanih za Odbor. Samo tada. Tako da, to je bilo potpuno očekivano i čestitam na hrabrosti i na unapređenju hrabrosti od strane nekih, ne znamo kojih, ni ime im ne znam pa ne bih mogao ni da ga spomenem, sve i kad bih hteo.Što se tiče dostignuća od 2008. do 2012. godine, ne znam kome treba da čestitam, da li nekoj stranci ili nekom pojedincu, zaista ne znam. Ali, hajde da uputimo jednu zajedničku čestitku na ovim fenomenalnim rezultatima.

2012, isti izvor – 2.228.343. Razlika mu dođe pa više i od one statistike koja se tim nekim ljudima ne dopada, a koja je takođe u redu veličine od stotina hiljada. Ovde dođe šest Ne znam kome, ali čim ga alociramo, predlažem da svi zajednički uputimo jednu veliku ovako srdačnu čestitku.Što se tiče pitanja kojekakvih krečenja nečijih dostignuća, što je izgrađeno, podignuto, bog sveti zna, oko toga zaista mogu da se složim. To mi ne možemo da okrečimo jer, kao što je poznato, fizika ne dozvoljava da se kreči vazduh i prazan prostor. Hvala lepo.

član 11. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 11. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Čabraja.Da li neko želi reč? član 11. amandman je podneo narodni poslanik dr Dragan Vesović.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik dr Dragan Vesović. sličan i u duhu je amandmana koji je takođe predlagala opozicija i ideja je bila da Ministarstvo finansija bude u obavezi da svakog meseca, na svojoj internet prezentaciji objavi mesečno izvršenje budžeta, pre kraja meseca, za prethodni mesec.

ideja jeste bila, u stvari da obim i sadržaj tih izveštaja odredi, sam gospodin ministar, koji je u svom izveštaju, kada je pričao o formiranju budžeta, navodio da se radilo danonoćno, da je imao veliki tim, smatramo da ako bi on sam odredio taj obim izveštaja to ne bi bilo sporno, a to bi se inače uklapalo u onu priču, koja je vrlo često, ovih dana, spominjana, da mi već godinama ne dobijamo ni neki završni račun na kraju godine. U koliko bi se to radilo na mesečnom nivou, nikakav problem ne bi bilo to objediniti, da taj izveštaj dobijemo na kraju godine. Time bi u stvari omogućili da taj izveštaj bude lakše i donet.Inače, da li je transparentno ili je prozirno, ili je providno. To je nešto što se zvanično proklamuje od SNS i to je možda jedno od retkih mesta gde se Srpski pokret Dveri, slaže sa SNS. Dajte, stvarno to da vidimo, jer svi mi, građani Republike Srbije i mi narodni poslanici, kao njihovi predstavnici, punimo budžet i smatram da je sasvim logično da budemo, koliko toliko, upućeni na način kako se taj budžet izvršava. Ukoliko ne znamo, angažovaćemo one koji znaju, da nam to bolje objasne. Hvala vam veliko. Da li još neko želi reč? (Ne.)Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Nogo.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Srđan Ne mogu da se složim sa odgovorom ministarstva, jer zaista mislim da ako nema razloga da se kriju podaci i ako nemaju, u stvari ništa da kriju pred građanima Srbije, zašto ne bi izašli u susret i zašto ne bi, kao što ovaj amandman koji sam podneo predlaže, objavljivali podatke o trošenju budžeta na internet sajtu Ministarstva, bez obzira da li je laicima, običnim licima, razumljivo ili nije razumljivo. ja, kao narodni poslanik i ako svi mi, kao 250 narodnih poslanika, ne možemo da dođemo do tih podataka, jer ne možemo da dobijemo završni račun, jer nam Vlada Republike Srbije ne dostavlja izveštaje o utrošku budžeta, kako onda možemo danas da raspravljamo uopšte o budžetu i kako možemo da glasamo za budžet.Logično je ako usvajamo neki akt, neki akt, predlog budžeta, to je samo jedna polovina, nama treba i završni račun, odnosno da vidimo kako se troše, kakva je praksa trošenje para, da bi smo na osnovu toga imali jednu celokupnu sliku.Zaista sam zabrinut za trošenje novčanih sredstava građana Republike Srbije, jer ako znamo, recimo da nam se 15 milijardi uzima na akcizu za struju, da nam se 22 milijarde skida od zaposlenih u javnom sektoru, pa recimo u ministarstvu gospodina Stefanovića, u policiji, najavljuju štrajk, pa u ministarstvu gospodina Đorđevića, zbog toga najavljuju štrajk, jer su zaista bedno plaćeni.Kod gospodina Šarčevića, čuli smo, u Ministarstvu prosvete, da su prosvetni radnici plaćeni ispod proseka, a njihov obrazovni status je daleko iznad republičkog proseka, jer mahom rade ljudi sa fakultetskim diplomama, velikom većinom u prosveti.Mi zaista onda moramo da vidimo kako se troše ta sredstva, jer je zaista veliko, veliko nepoverenje, jer od samih predlagača ovoga budžeta smo čuli da ono što piše u budžetu nije tačno. Pa, tako iako stoji firma „Endeva,, mi smo čuli da njima neće biti obezbeđena sredstva. Jedanaest milijardi dinara vi ste zadužili i dajte u investirate u strane investicije. Inače, planirate da nas zadužite za 850 milijardi, da biste naravno refinansirali, neće to povećati za toliko strani dug, ali građani Srbije moraju da znaju te brojke i te cifre.

I, znači, u zavisnosti kako kojem sindikatu odgovara, kako kojoj političkoj stranci odgovara, kako odgovara onima koji sarađuju sa kojim od sindikata, to se u medijima predstavalja ovaj sindikat jer rekao ovo, ovaj sindikat je rekao ono. Nisu svi ni jednaki po broju članova koje imaju u MUP, ali nijedna od 26 uključujući i dva reprezentativna sindikata nije najavio štrajk. Nijedan od sindikata. Najavili su protest u nedelju koji će se održati.Nisam razumeo najbolje zbog čega u trenutku kada smo povećali plate pripadnicima policije od 5% i kada će oni na godišnjem nivou dobiti bruto od 50 do 100 dinara. Dakle, jedan veliki broj ljudi će dobiti jednu celu platu na godišnjem nivou u odnosu na ono što primaju. Jedan deo ljudi je dobio nove uniforme posle više godina da nisu dobijali nove uniforme. Modernizovana, oklopna vozila koja su bila u zaista teškom stanju, lošem stanju. Dobiće jedan deo novih patrolnih vozila, jedan deo već sledeće nedelje, jedan deo u narednom periodu i radimo na tome da podižemo standard ljudi koji rade u policiji. Naravno, u skladu sa ekonomskim moćima zemlje.Da li bismo svi voleli da povećavamo sve mnogo više, mnogo više. Naravno, ali u periodu kada smo se zaduživali da bismo nekome povećali platu, pa smo onda za par godina dolazili u milijardama evra, danas to radimo iz realnih izvora. Razgovarao sam sa svim ljudima iz policije, mislim da je važno da razumeju da ono što sada radimo, radimo na duge staze. Oni su tražili jednokratnu isplatu. Mi smo ponudili povećanje plate.

Želim samo kratku informaciju da dam povodom predloga sadržanog u amandmanu koji se odnosi na član 11. Znači, mi kao što je navedeno u obrazloženju već sada dajemo odnosno republičkoj Vladi izveštaje, šestomesečne izveštaje kao što je to definisano Zakonom o budžetskom sistemu.Pored toga, koliko ja znam, a nisam proveravao lično, moram da priznam, na i-parlamentu vi imate mesečne podatke o izvršenju budžeta. Prema tome, bilo bi dobro da proverite to. Što se tiče interneta, to je ono što vi tražite ovde, mi nemamo ništa protiv, jer ako izveštavamo parlament, možemo da izveštavamo i sve, ali to moramo da obezbedimo da bude u skladu sa zakonima. Prema tome, moramo da obezbedimo da to bude definisano tačno šta se daje, u kom formatu i kome je to dostupnu. Hvala lepo.

ne želim uopšte da sumnjam u dobru nameru predlagača ovog amandmana i njegovu želju da građanima Srbije svi podaci budu vidljiviji, odnosno bolje dostupni. Ali, s obzirom da ministarstvo i predstavnici Vlade kažu a u ovom trenutku to nije u skladu sa zakonom i da nije moguće, nema mogućnosti ni da se prihvati ovaj amandman, ali verujem da će u nekoj budućnosti biti prihvaćeno nešto ovako ili slično.Hteo bih još jednu stvar da kažem, vezano za onu moju preporuku koju sam dao malo pre i ja stojim iza nje da treba koristiti naše reči, naše pismo, naš jezik.

član 29. amandman je podnela narodni poslanik dr Ana Stevanović.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik dr Ana Stevanović. Hvala.Iako su moji amandmani potpuno različiti, Vlada je dala gotovo istovetno obrazloženje kao i na amandman na član 9.U mom amandmanu tražila sam da sve obaveze izvršene prema korisnicima budžetskih sredstava, da se one objavljuju na mesečnom nivou na internet prezentaciji Ministarstva finansija i to na način da se svakog najkasnije do desetog dana u mesecu, a za prethodni mesec da Ministarstvo finansija objavi tačno koliko je budžetskih sredstava izvršeno srazmerno ostvarenim prihodima i primanjima budžeta.U obrazloženju Vlada ističe da se Zakonom o budžetu Republike Srbije ne može definisati obaveza Ministarstva finansija u smislu objavljivanja na internet prezentaciji ministarstva koliko je budžetskih sredstava izvršeno srazmerno ostvarenim prihodima i primanjima budžeta. Dalje se u obrazloženju navodi da je u skladu sa članom 76. Zakona o budžetskom sistemu, između ostalog, utvrđena obaveza ministra da najmanje dva puta godišnje informiše Vladu o izvršenju budžeta.U svom amandmanu ja ovo nisam dovodila u pitanje. Ono što sam tražila jeste da javnost u svakom trenutku na internet prezentaciji Ministarstva finansija može da pogleda koliko je budžetskih sredstava izvršeno srazmerno ostvarenim prihodima i primanjima budžeta. Odnos ministarstva prema Vladi je jedno, a sasvim je drugo da javnost, odnosno svaki građanin ove zemlje može da se upozna sa ovim podacima. To su dve sasvim drugačije stvari. Hvala. Zahvaljujem.Da li još neko želi reč? (Ne.)Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Miloš Bošković.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 11. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.Da li neko želi reč? član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić i Vesna Nikolić Vukajlović.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. **Zoran Krasić** Svi ovi naši amandmani od člana 9. pa nadalje pre svega imaju za cilj da da vas podsetimo da naše zakone o budžetu i Zakon o budžetskom sistemu oni koji su pisali, pisali su po sistemu – imam 126 glasova, pa mogu da ubacim šta god hoću u ta dva zakona. Zato ti zakoni ovako izgledaju.Ali, da vam samo skrenem pažnju, nije to najveći problem. Mi imamo i stavku, kaže – prihod od smanjenja zarada u javnom sektoru. To je ona Mlađina dijalektika. Kaže da povećamo potrošnju, a šta ćemo da trošimo, trošićemo ono što nemamo. Onda ga zamene oni drugi, pa kažu – mi treba da idemo na štednju. Pa, šta ćemo da štedimo, od čega da štedimo? Da štedimo od onoga što nemamo. Poruka je ništa. Imamo stvarno budžetsku stavku, kaže – prihod od smanjenja zarada u javnom sektoru. To bi normalan čovek pomislio, odavde se uzme, pa se prebaci ovde. Međutim, nema šta da se uzme. To je ta priča, to je ta matematička škola i pogled na ekonomiju.Ali, ima još interesanitnih stvari. Vidite, za državne službenike mi plaćamo porez na lična primanja. Država sama sebi plaća porez. Interesantna stvar. Mi za državne službenike plaćamo i obaveze doprinose, a država je garant. Znači, država sama sebi plaća. Zašto? Da bi se izjednačili sa realnim sektorom, sa privatnim sektorom kojima se uzima. Još tako nekih interesantnih stvari ima.Onda imamo interesantnu stvar, sindikati i privreda razgovaraju o najnižoj ceni rada po satu koliko to košta, ali kada dođete kod državnih funkcionera, onda nema te cene, nego je kaže osnovica za obračun, je kod njih osnovica za obračun 26.000, a kod ovih jadnika po radnom času 102 dinara, koliko beše radni čas. Ja mislim da je u skladu sa standardima Svetske banke da se donese propis, pa da se kaže – radni čas je toliko i toliko, za puno radno vreme to iznosi toliko i toliko, za sve ove koji rade malo složenije poslove povećavamo samo koeficijente i svake godine samo menjamo osnovicu za obračun po jednom radnom času. Ali, neće oni to, nego baš žele nešto drugo, da se zamuva, da se zakukulji, da se ne vidi.Kada bi ovaj sistem radio, onda mi ne bismo menjali naše propise sledećih 20 godina pošto donesemo, a ovde ne. Kako 126, e, ubacićemo u budžet. Kako 126, ubacićemo u budžetski sistem. I kada krenete sa nekom normalnom diskusijom, kako bi to trebalo, odmah istrči matematičar i objašnjava i na kraju se preigraju pa nam kažu da je 100 mnogo veće nego 120. E, to je taj problem ovih naših propisa. ovaj član onako kako je zamišljen, ili smo mi napravili grešku u formulaciji, pošto tu nismo menjali ništa, pretpostavljam da je više pitanje kako vi to doživljavate.Ovde piše bukvalno – korisnik budžetskih sredstava koji određeni rashod i izdatak izvršava iz drugih izvora, znači, kad nije samo iz budžeta, nije samo 0,1, nego su neki grantovi, sopstvena primanja, krediti, obaveze može preuzimati samo do nivoa ostvarenja. Znači, ako ste vi, recimo, imali 100 iz budžeta, a 100 iz sopstvenih prihoda i mi kažemo – ne možeš ti da se zadužiš 100 plus 100 ako ostvaruješ manje od sopstvenih prihoda od onih 100, samo kažemo ne možeš ti na osnovu projekcije i obećanja da se zadužuješ. Mi garantujemo za onaj deo koji je iz budžeta, ali kažemo – ne smeš ti budžet implicite da opteretiš više nego što imaš.Prema tome, kaže samo do nivoa ostvarenja tih prihoda ili primanja ukoliko je nivo ostvarenih prihoda ili primanja manji od aproprijacije. Znači, ako smo rekli 100 plus 100 u ovom prostom primeru i vi ste ostvarili već 100 i prešli na 120, nema problema, ali ako ostvarujete manje od onoga što ste planirali, nemate prava da preuzimate obaveze, jer ćete preneti to na nas. Mi štitimo budžet, ništa drugo. To je smisao ovog člana. Hvala.

Zašto u Zakonu o budžetskom sistemu ne postoje sva moguća pravila i za vanredne situacije i za veće prihode i za manje prihode u budžetu, nego ih unosite ovako?(Dušan Vujović, s mesta: Pazite šta govorite!)

mesta: Koliko mi je ostalo?)Daću vam, gospodine Krasiću, još jedan taj minut koji vam je preostao od replike. Još jedan minut vodio sam računa. Samo minut za repliku koju ste imali.Molio minut za repliku koju ste imali.Molio bih sve poslanike i ministre, radimo već dugo, malo su živci na izmaku, da dozvole da ovu sednicu završimo i da ne urušavamo ugled parlamenta.Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić, još jedan minut, pravo na repliku. **Zoran Krasić** Ja vrlo lepo stojim sa živcima, da znate.Molim vas, ponavljam, kako je kada formirana koja većina onda su dolazile do izražaja sposobnosti, umna rešenja i mi smo dobili ovakve omnibus zakone u kojima sve i svašta se nalazi, propisuju se neka pravila, umesto da se to reši sistemskim propisom, kao što je Zakon o budžetskom sistemu. I tamo postoje neka pravila.Ako je javni dug veći od 45%, onda vanredno stanje se upisuje, vanredni programi. Molim vas, i princip može da se troši koliko se ima. Prvo obavezuje Vladu da obezbedi što više, a ovde ne. Ovde nam pričaju neke bajke, a na kraju vidimo loše. Zato smo i podneli amandman da izađe to na čistac. li neko želi reč? (Ne.)Na član 32. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Milojičić.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Radoslav Milojičić. Hvala, gospodine predsedavajući.Nadam se da se smirila atmosfera i ja, čitajući sada ovaj amandman, sam pomislio da je ovo vlada Demokratske stranke, pošto je više od polovine

zato što je u članu 56. Zakona o budžetskom sistemu definisana procedura preuzimanja obaveza većih od planiranih aproprijacija. Nadam se da ćete izbrisati ovaj amandman. Meni nije zaista jasno, do 300 amandmana koliko je predložila opozicija, da nijedan amandman nije dovoljno dobar da bude prihvaćen. To je ista situacija kao u predlaganju zakona, DS ima preko 15 izmena i dopuna zakona, i da nijedna nije dovoljno dobra. Molim vas da ne gledate ko je predložio ovaj zakon, tj. izmene

član.Žao mi je što se ministar malopre iznervirao. U ova dva dana je zaista odgovarao adekvatno i korektno na predloge i na amandmane i u raspravi i u načelu. Naravno, dugo se svi nalazimo ovde, ja zaista molim sve, ali naravno ministar nema pravo tako da se ponaša prema poslanicima. Nadam se da poslanici nisu uradili nešto za izvinjenje od strane poslanika. Ovo je naš dom, dom poslanika u Narodnoj skupštini, a ne Vlada i ne mesto gde ministri trebaju nama da određuju šta ćemo raditi. **Veroljub Arsić** Rešili smo taj problem, gospodine Milojičiću.

(Ne.)Na član 13. amandman je podnela narodni poslanik dr Ana Stevanović.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik dr Ana Stevanović. **Ana Stevanović** Hvala vam.Svojim amandmanom tražila sam da su direktni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije, pre najavljivanja novih obaveza na način propisan stavom 1. ovog člana u sistemu izvršenja budžeta, obavezni da prijave preuzete, a ne izvršene obaveze iz prethodne budžetske godine i iste objave na mesečnom nivou na svojoj internet prezentaciji.Takođe, svakog meseca, a najkasnije do petog dana u tekućem u tekućem mesecu, a za prethodni mesec, indirektni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije prijaviće preuzete, a ne izvršene obaveze iz prethodne budžetske godine.U obrazloženju predlagač navodi da je već propisana obaveza za direktne korisnike budžetskih sredstava Republike Srbije da pre najavljivanja novih obaveza moraju da se prijave u sistem izvršenja izvršenja budžeta, da prijave preuzete ne izvršene obaveze iz prethodne godine, što čini ne svrsishodno i ne celishodno propisivati obavezu da se prijave ne izvršene obaveze iz prethodne budžetske godine objavljuju na svojoj internet prezentaciji.Da pojasnim, insistirala sam da se svakog meseca, a za prethodni mesec objavljuju preuzete, a ne izvršene obaveze iz prethodne budžetske godine, a ne ukupne ne izvršene obaveze iz prethodne godine, kako je navedeno u obrazloženju predlagača. To jednostavno nisu iste stvari i predlozi, tako da obrazloženje samim tim nije dobro i nije ni jasno. Hvala. Zahvaljujem.Da li još neko želi reč? (Ne.)Na član 13. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Miloš Bošković.Da li neko želi reč?

član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić i Nemanja Šarović i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Krasić** Samo da vam skrenem pažnju. Zar je moguće da u Zakonu o budžetu za 2017. godinu treba da stoji odredba

izuzeto od stava 3. ovog člana, ukoliko jedinica lokalne samouprave ne obezbedi u budžetu i ne prenese sredstva osnovnim i srednjim školama za finansiranje rashoda u skladu sa zakonom, itd, itd.Kako je moguće u jednom pravnom sistemu da ove stvari se regulišu Zakonom o budžetu, a da nije regulisano odgovarajućim pravnim propisima, pre svega o obrazovanju, o finansiranju lokalne samouprave, o nadležnostima lokalne samouprave, itd? Molim vas, šta sve stavljate u zakon? Samo što ne stavite još i ugalj, doduše, i renoviranje vece-a, itd.Ne ide, ljudi, ovo u Zakon o budžetu. Pogledajte Zakon o budžetskom sistemu. Tačno je propisano šta sve mora da sadrži Zakon o budžetu. Opšti deo, posebni deo, račun finansiranja. Zašto dograđujete ove stvari? Zašto to ne rešite sistemski? Hoćete li svake godine ovo da rešavate? Prozvali ste onog čoveka da je imao 16 javnih preduzeća. Koliko ima Kovačica javnih preduzeća? Ne znate. Deset.

Vi biste to ako može ovako u magli, gužvi. Slažem se da treba sistemski rešiti neke dobre primere, ali u praksi ima lokalnih samouprava koje poštuju određena pravila i neke koje to ne rade. Ovo se odnosi na one uprave koje dobiju namenski novac. Govorim kada su škole u pitanju, recimo, prevoz radnika, kao kategorija.

ima narodni poslanik Miroslav Aleksić. se gradovima i opštinama u Srbiji oduzimaju sredstva koja ste oduzeli smanjenjem iznosa poreza na zarade koji je prihod lokalnim samoupravama, a sa druge strane dajete za pravo sebi da dajete naloge gradovima i opštinama šta će prvo plaćati. Kažete, izmirivaće stalne troškove, troškove tekuće popravke, održavanje i materijala, a što se tiče troškova za kapitalne investicije i druge rashode, moraće da isplaćuju u skladu sa Zakonom o budžetu, odnosno u skladu sa propisima gde je RINO definisao rokove plaćanja.Vi sada imate situaciju da je veliki broj gradova i opština u prethodnom periodu i prethodnim godinama imao blokirane račune škola i drugih ustanova,zato što nisu u stanju da obezbede redovno funkcionisanje i finansiranje sredstava koja treba da se finansiraju iz lokalnih budžeta. Dakle, nastavlja se praksa da se gradovima i opštinama uzimaju sredstva, sa druge strane im se daju veće nadležnosti, pritom vi želite ovim članom sada još da njima kažete za šta će oni trošiti ta sredstva. Dakle, potpuno ovaj član gubi smisao i mislim da, pre svega, ste trebali da razmišljate o tome kako da pomognete gradovima i opštinama, a ne da im oduzmete 4,8 milijardi kroz smanjenje poreza. Transferna sredstva su ista unazade nekoliko godina i vama gradovi i opštine, kao i građani Srbije, služe da finansirate budžetski deficit, umesto da ga finansirate na na uštrb gubitaša javnih preduzeća, koji se i dalje bahate Srbijom na račun javnih preduzeća, na račun penzionera, na račun zaposlenih radnika u javnom sektoru, i MUP, i Vojske i zdravstva, i svih drugih sektora. Zahvaljujem. Reč ima ministar Branislav Nedimović. želite da se briše ovaj član verovatno samo da biste samo još jednom pokušali izneti neistine vezane za transferisanje sredstava lokalnim samoupravama.Ono što Vlada uporno insistira u prethodnom periodu jeste da lokalne samouprave za namenske transfere moraju da podnose račun, i to je ono što je, u stvari, ideja. Jako je važno da se uspostave pravila igre. Vi to znate, bili ste predsednik opštine. Sećate se i nekih vremena od pre 10, 15 godina kada ste na bazi samo jednog zahteva na A4 obrascu mogli da dobijete sredstva i da ih možda nikad ne opravdate.Suština cele priče i sad.)To sada ne može više, znate vi to bolje nego ja, možda, a znate bar isto koliko i ja. Ako ništa drugo makar sam taj posao radio osam godina, i znam kako se razvijao sistem kontrole finansija u lokalnim samoupravama. Suština cele priče, kod namenskih transfera mora da postoji sistem kontrole, mora da se opravdaju sredstva kako bismo mi na najadekvatniji način mogli da zaštitimo sredstva.Mislim da je ovo samo jedan od onih amandmana u kojima se jednostavno

kratko.)Nema potrebe.Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Šulkić, Gorica Gajić i Milan Lapčević.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Dejan Šulkić. Hvala, predsedavajući.Česta je praksa da lokalne samouprave ne izmiruju obaveze, između ostalih i osnovnim i srednjim školama, i mislim da je gospodine ministre, prošle godine bilo preko 100 škola kojima nisu izmirivane obaveze.Međutim, u prilog zaštite lokalnim samoupravama, bio sam predsednik opštine u tri mandata, ni jednom nismo kasnili sa izmirivanjem obaveza, ali to nije hir lokalnih samouprava da odbijaju da izmiruju obaveze prema osnovnim i srednjim školama, dakle, to je posledica nekih okolnosti.Podnošenjem ovog amandmana samo iniciram da se razgovara o uzrocima, da se traže uzroci zašto do toga dolazi. Dakle, uzroci su objektivni, po prirodi. Lokalne samouprave kubure sa novcima, kao i država što kuburi. S druge strane, lokalna samouprava kuburi i sa državom, zato što je pre nekoliko meseci uskraćeno, preusmereno, preraspodeljeno oko 4,8 milijardi dinara. To su sve okolnosti koje utiču na rad lokalnih samouprava. Ali, postoje i subjektivni razlozi.Ja samo apelujem da se u budžetu, to je više možda za ministra finansija, u svakom slučaju, da i drugi korisnici budžetskih sredstava treba da budu na ovakav način sankcionisani. Imate primer Velike Plane, gde Velika Plana snagom pritiska partijskih činovnika iz Ministarstva, na partijske kolege u Velikoj Plani, opština Velika Plana izmirila četiri miliona obaveza, za šta nije bila dužna. Dakle, u pitanju je presuda po kojoj osnovna škola bila dužna da plati.Molim Vas i apelujem da preispitate taj slučaj, i da Velika Plana, ako ne sa vraćanjem sredstava, barem sa tih 3,5, četiri miliona, kroz podršku nekoj programskoj aktivnosti bude na neki način obeštećena. Dakle, ne zalažem se za odgovornost, nikoga ne prozivam, već samo želim da se i tu sada napravi neka budžetska preraspodela, da se ispoštuje i opština Velika Plana, ako je ona u jednom trenutku zalegla za Ministarstvo, izmirila nešto što Ministarstvo u jednom trenutku nije moglo.

član 14. amandmane, u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Gordana Čomić, Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Maja Videnović, Dušan Petrović, Veroljub Stevanović, Tomislav Žigmanov, Nataša Vučković i Vesna Marjanović i narodni poslanik Zoran Živković.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Aleksandra Jerkov. Zahvaljujem, potpredsedniče.Složila bih se sa članovima Vlade koji su rekli da pojedine lokalne samouprave ne ispunjavaju svoje obaveze, u većini slučajeva vaši ljudi, znate vi sa kim imate posla, nisu to baš neki ljudi koji poštuju zakon i pridržavaju se procedura, to bar građani najbolje znaju.Međutim, nastaje problem u formulaciji načina na koji ministar, nadležan za poslove finansija, sankcioniše lokalne samouprave koje se ponašaju na tako nezakonit način prema sredstvima koja su dobila za određene namene.Naime, namene.Naime, u zakonu piše, ja bih molila gospodine Vujoviću da odgovorite, u zakonu piše da ministar nadležan za poslove finansija može privremeno obustaviti prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije.Šta ta reč može da znači? Da li to znači da on u svakom slučaju to radi kada se lokalne samouprave ponašaju nezakonito, da li odlučuje od slučaja do slučaja, a kada može, kada ne može, ako bude odlučivao kada će odlučiti da obustavi od izvršenja budžet, kada neće, da li će se voditi nekim kriterijumima koji će biti unapred određeni? Da li će to određivati na osnovu toga ko je u kojoj lokalnoj samoupravi na vlasti, i generalno zbog čega se ova konstrukcija može privremeno obustaviti, prenos transfernih sredstava, zašto se ne zameni rečju „obustavlja privremeno prenos transfernih sredstava“, pa da to ne bude ostavljeno, vama gospodine Vujoviću, na slobodan izbor kada ćete neku lokalnu samoupravu da sankcionišete zato što ne poštuje zakon, a nekoj ćete malo progledati kroz prste kada ne poštuje zakon, jer ovako kako je stavljeno, čini se, da vam je upravo to namera. Tako da, bi trebalo, ili da to stavite da ministar u svim takvim slučajevima reaguje, ili da ne reaguje uopšte. gospođica Jerkov već izrekla, ovde imamo još jednu neobičnu stvar vezano za odgovor Vlade, ili reakciju Vlade na

odgovoru kolegama iz DS je sedam rečenica, to se vidi ovde, ovde su četiri, ovde su tri. U odgovoru na potpuno isti amandman isti amandman u istovetnom tekstu, ja sam dobio odgovor na jedno 16-ak rečenica. To je vrlo neobična stvar, to se nikad nije desilo. Kada se odbije amandman, onda se kaže ovaj drugi, koji je istovetni, se odbije iz razloga zbog kojih je odbijen i ovaj prethodni.Tako

jedan stav u sedam rečenica, drugi stav u 16 rečenica. Kada se uđe u suštinu, vidi se da se, i suštinski razlikuju ova dva stava, pa bi voleo da mi ministar stvarno kaže šta znači –može, jer ima tu puno pravnika koji znaju da kada stavite tako neku reč u neku zakonsku normu to – može, ispade sve i svašta, može, ne mora, ne zna se kada, ne zna se zašto. Znači, daje taj visok nivo odokativnog ocenjivanja, koji ne treba da postoji u ozbiljnoj državi. Treba da se napravi jedan jasan pravilnik ili podzakonski akt druge vrste koji kaže - u slučaju da, to, to, to, onda ministar ili ministarstvo prekidaju transfer, a ne ovako da to ostane na slobodno uverenje ministra. Ja mogu da se složim sa vašim razmišljanjem, da bi bilo bolje da ne piše može, nego da bude definitivno određeni.Međutim, ja sam pristalica istovremeno toga da na predlog koji uzima u obzir sve elemente, ministar sigurno ne odlučuje sam nego odlučuje u sklopu ovog zakona, u sklopu namenskih transfera, kazna se, odnosno ova mera se odnosi na nenamenske transfere, koji su takođe definisani ovim budžetom, a kontekst je tzv. RINO zakon o plaćanju obaveza između korisnika budžetskih sredstava. Znači, ovo su obaveze lokalnih samouprava prema školama, odnosno od budžeta prema lokalnoj samoupravi. Bilo bi bolje da je to preciznije definisano, o tome možemo da razgovaramo.Za objašnjenje kolege su verovatno smatrale, mislim da su postale dve verzije ovde, moguće je da se dogodila i štamparska greška. Jedna je bila da se briše ceo

se vratim na suštinu. Suština je da se ovim stvarno pojačava ono što piše o Zakonu o budžetskom sistemu, pogotovo imajući u vidu to da je stupio na snagu taj tzv. RINO zakon, samo privremeno ovo radi. Ovo više služi kao mera u toku godine, pošto na kraju godine u decembru mesecu moraju sve kumulativne dospele obaveze, transferi po RINO sistemu da se izmire.Znači, ovo je samo privremena mera u toku godine da bi opštine osetile da nešto ne rade po pravilu. Znači, ako dobiju namenska sredstva da plate, plate profesorima, odnosno nastavnicima u školama i to ne urade,

U članu 14. stav 3. kaže ovako – ukoliko korisnici sredstava budžeta Republike Srbije o izvršavanju rashoda, izdataka postupe suprotno odredbama stava 2. od člana, Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odeljenja za budžetsku inspekciju može doneti odluku o obustavi izvršavanja ostalih eksproprijacija utvrđenih ovim zakonom za tog korisnika.Pa dalje u narednom stavu kaže – ministar nadležan za poslove finansija može privremeno obustaviti prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije itd. Sličan je i naredni stav.Ja samo pre nego što pročitam amandman da prokomentarišem da nije sasvim jasno do kada ova obustava traje i čijom odlukom se obustavlja. Dakle, kada se kaže privremeno.Naš amandman inače glasi da se dodaje posle stava broj 5. novi stav koji glasi – Ministarstvo finansija će putem svoje internet stranice redovno, a najkasnije do 20.- og u mesecu za prethodni mesec objavljivati spisak korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti, kojima je privremeno obustavljen prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica, sa obrazloženjem razloga obustave.Mislim da je jasno da ako bi se ovo objavilo, odnosno ako biste usvojili ovaj amandman, da bi nam bilo mnogo jasnije šta se ovde dešava, kada, dokle i kako? Hvala.

članu 15. predviđeni su rokovi i način isplaćivanja dela sredstava republičkih javnih preduzeća u budžet Republike Srbije.Mi smo predložili da se to briše, zato što je to već regulisano drugim zakonskim propisima, dakle, ovo je ista grupa amandmana, kao i svi ovi o kojima govorimo danas popodne.Vlada je rekla da amandman ne može da se prihvati iz razloga što bi se predloženim našim amandmanom, zamislite, prihodi budžeta značajno smanjili, a to bi dovelo do povećanja fiskalnog deficita, odnosno ugrožavanja stabilnosti budžeta i finansiranja nadležnosti Republike Srbije. Još malo pa bi amandman doveo do državnog udara.Gospodine Vujoviću, ovo je vređanje. Ovo je vređanje zdravog razuma, ali mi naravno nemamo nameru da se svađamo, kao vi, zato što znamo šta je naš posao. Vi govorite ovde o javnim preduzećima, o nekakvim sredstvima i o nekakvim eventualnim gubicima kada bi se naš amandman usvojio.Da li vi to govorite gospodine Vujoviću, o ovim milionskim gubicima javnih preduzeća republičkih? Da li govorite o „Srbijagasu“, „Železnicama“, o RTB Boru, da li govorite o „Resavici“? Da li imate odgovor na pitanje – šta će biti sa 5.000 zaposlenih u „Resavici“? Da li imate odgovor na pitanje – jel ste im predvideli u budžetu slučajno, po pet godina im dugujete plate, ni dinara po pet godina 5.000 ljudi u „Resavici“ nije dobilo. Niste to predvideli ovim budžetom.Dakle, naše primedbe se u ovom delu odnose na čisto formu i nepotrebno prenormiranje ovog budžeta. Suštinu niste uradili kako Bog zapoveda i suština nije ono od čega će građani Srbije da osete neki boljitak. Možete ovako da radite kako god hoćete, sve dotle dok nam ne dostavite izveštaj o završnom računu budžeta za prethodnu godinu, pa ćemo tek onda videti kako vi to raspolažete i kako ste raspolagali sredstvima budžeta koji se puni iz džepova građana Srbije. Hvala. Uvaženi narodni poslanici, ja naprosto moram da reagujem na izlaganje koleginice Radete, vezano za „Resavicu“.Pre svega, apsolutno odgovorno tvrdim, svi zaposleni u „Resavici“

sve plate primaju na vreme i sve plate primaju na osnovu subvencija koje im definišemo iz budžeta. Četiri milijarde 470 miliona dinara godišnje je subvencija koja ide direktno uz zarade zaposlenima.Postoje dva problema, kada je „Resavica“ u pitanju. Jedan je problem nekog neisplaćenog starom smenskog rada koji je nastao u periodu 2005.-2013. godine, znači ne iz domena ove Vlade. Drugi je

ova Vlada nije ostavila dinara duga kada je „Resavica“ u pitanju. Sve obaveze se rešavaju i sada planiramo i ulazimo u sistem da tu kompaniju konsolidujemo. Moram da napomenem da je tokom ove godine plaćeno 300 miliona ljudima za neisplaćeni smenski rad, ponavljam, od 2005. godine, sa jedne strane. Sa druge strane, da ove godine u budžetu smo odvojili još dodatnih 600 miliona dinara za dinara za proces socijalnog programa i početka zatvaranja određenih rudnika koji su potpuno neekonomski. Sa druge strane, u ovaj budžet smo stavili i garanciju za investiciju za rudnik „Soko“ i investicioni program za za povećanje proizvodnje u rudniku „Soko“ koji je jedan od najprofitabilnijih i sa najvećim zalihama uglja.

preduzeća, pa uključujući javna preduzeća do 30. juna moraju da iskažu svoj rezultat finansijskog poslovanja u prethodnoj godini i imaju obavezu da uplate 100%, tako je izračunato, dobiti, po dinamici koju odredi ministarstvo nadležno za poslove finansija.Znači, to se dogovara obično i to zavisi od toga u kom obliku likvidnosti se nalaze sredstva pojedinog javnog preduzeća. Neka imaju slobodna sredstva, nekima su sredstva plasirana i traže dinamiku koja im odgovora.Pa, onda, naredni stav definiše da u okviru toga najmanje 50% treba da se realizuje do 30. novembra, a ostatak naravno ponovo po dogovoru koji piše u stavu 1. To je izuzetno važno zato što ćete primetiti u budžetu za ovu godinu, postoji stavka – neporeskih prihoda, koja je vrlo značajna stavka i smatra se rizičnom stavkom, kad ne bismo imali elemente kojima je potvrđujemo.Znači, mi elemente poreskih prihoda planiramo na osnovu projektovane makroekonomske dinamike, a elemente neporeskih prihoda upravo projektujemo na osnovu ovih veličina. Zato je to važna veličina. To je veličina koja je prošle godine doprinela 50 milijardi u realizaciji. Znači, to je skoro pola boljeg finansijskog rezultata koji je došao između ostalog i odavde, ali i od naplate digitalnih licenci i drugih ne poreskih prihoda.Konačno, poslednji član dozvoljava Vladi da u skladu sa razmotrenim obično višegodišnjim planovima restrukturiranja ili planovima razvoja javnih preduzeća, da im odobri da deo tako iskazane dobiti reinvestira, bilo da pokrije gubitak iz prethodnih perioda, bilo da investira u investicije ili da poveća likvidnost. Hvala lepo. **Veroljub Arsić** Zahvaljujem. Najpre kratko ministru Vujoviću, sami ste počeli odgovor rečenicom „U skladu sa ostalim zakonima“. O tome mi i govorimo, sve je ovo regulisano nekim drugim zakonima i zato smo rekli da vam ne treba član 15.Što 15.Što se tiče odgovora ministra Antića, mislim da će zaposleni u „Resavici“ da se štipkaju od sreće da vide da li su to oni o kojima ministar Antić govori.Gospodine ministre Antiću i ostali ministri, kada smo vam govorili da ne smete da prihvatate briselske sporazume, onda je odgovor bio, odnosno da ne smete da ih potpisujete na osnovu svega onoga što su prethodnici vaši u vladama radili, vezano za Kosovo i Metohiju, vi ste nam tada odgovarali da vi kao ozbiljna vlast morate da budete kontinuitet neke prethodne vlasti, jer tako valjda rade ozbiljne države.Pa, zašto niste prihvatili kontinuitet i u vraćanju duga radnicima „Resavice“? Zašto niste prihvatili kontinuitet u plaćanju doprinosa radnicima „Resavice“?I, naravno, nije tačno gospodine Antiću, ne znam da li ste vi bili skoro tamo kod tih rudara u kopovima, da li vi znate uopšte kakva panika tamo vlada? Da li vi znate koliko se ljudi plaše ovog što im pretite zatvaranjem, otkazima, nekakvim socijalnim programima koji su apsolutno neprihvatljivi? Dakle, ja sam navela primer „Resavice“ kao primer. Mogla sam na isti način da govorim i o „Boru“ i o „Železnici“ i o svakom javnom preduzeću i o svakom preduzeću gde je država suvlasnik dela kapitala.Vi gospodo draga odlično pričate, lepo vas je slušati, ali ne radite ništa. To je istina. Hvala. Aleksandar Antić, pravo na repliku. **Aleksandar Antić** Dakle, apsolutno ne mogu da prihvatim da ova Vlada ne radi ništa. Ova Vlada je napravila ključne korake u konsolidaciji javnih preduzeća. Ponavljam, u fokusu su bili „EPS“, „Srbijagas“, „Železnice“. Napravljen veliki pomak.Kad je „Resavica“ u pitanju, samo vas molim, nemojte vi da branite rudare od mene i vi meni da pričate kako je u rudniku. Ja s tim ljudima živim već treća godina i rešavam najteže moguće probleme. Svi oni koji bi hteli da zarade političke poene na njihovoj muci, ja ih pozivam nek se spuste u tu jamu da vide kako je dole i onda bi znali da to nije stvar za igru, gospođo Radeta.Političke poene prikupljajte na nekoj jeftinijoj adresi od rudarske muke.Ponavljam muke.Ponavljam vam, ova Vlada, zahvaljujem se na podršci svim kolegama, ministrima i Vujoviću, i kolegi Kneževiću, ali i predsedniku Vlade, ali ponavljam celoj Vladi, je pokazala poseban osećaj prema ljudima iz „Resavice“.Ponavljam, povećali smo im budžet, dali garanciju i spremamo im dosta dobrih stvari. Nažalost, tu nema demagogije, tamo gde nema uglja, taj rudnik mora da se zatvori, ta jama mora da se zatvori. Mi te ljude nećemo na ulicu, prepakovaćemo ih na drugo mesto gde ima… Ako u rudniku u jami „Vrška Čuka“, u Opštini Zaječar, nema više a a ima u „Lubnici“, koja je isto u Zaječaru, pa, prepakovaćemo te ljude, nećemo te ljude ostaviti na ulici, verujte mi brinemo o njima, više od onih koji se samo lupaju u grudi. Odgovor ministra Antića je bezobrazan i morao je predsedavajući da reaguje. Ne može ministar na ovaj način da se ophodi i na ovaj način da govori narodnim poslanicima. Mnogo ste vi bahati gospodo ministri. Mnogo vi nešto umišljate. Kao što reče malopre ministar Vujović – mene je ovde birala većina. Jeste vas birala većina, ali gospodo, vi ste ministri i vodite računa o tome.Gospodine Antiću, niko, bar ne mi srpski radikali, ne prikupljamo jeftine poene i nikada se mi time nismo bavili. ko i na koji način prikuplja jeftine poene. Vi ste ti koji se dnevno slikate, dnevno držite konferencije, otvarate pogone da zaposlite 20 ljudi, a na konferenciji kažete da se zaposlili 200 ili 2.000.Gospodine Antiću, evo samo na jedno pitanje odgovorite, pošto vidim da dobro znate sve šta se dešava u „Resavici“, naravno nećete da kažete sve, ali očigledno da znate. Odgovorite samo zarad javnosti – kome i po kojoj ceni „Resavica“ prodaje ugalj? Hvala.

po Poslovniku Neđo Jovanović. Zašto? Konačno se danas vidi da je dostojanstvo Skupštine ugroženo. Prvo na primeru ministra Vujovića, a sada na primeru ministra Antića.Senzibilitet poslanika ne može da bude ni u kom slučaju osetljiviji od senzibiliteta ministara koji su ovde. Ja sam juče rekao da ministri ne mogu da budu voštane figure, da ih mi posmatramo ovde na odstrel i da kritikujemo neumereno i neprimereno kako bih dezavuisali, odnosno diskvalifikovali njihov rad.Ako rad.Ako je to cilj, onda ova Skupština ne ide u dobrom pravcu, onda to nisu dobre poruke građanima, onda šaljemo jako loš poruke.Sa druge strane, niko ne može da ospori pravo ministra da odreaguje. Ministar Antić je činjenično i zaista činjenično i utemeljeno odgovarao na pitanje koje mu je postavljeno i zbog čega se takav pristup ministra, koji se određuje prema pitanju narodnog poslanika, posmatra maliciozno.Moramo kao narodni poslanici konačno da shvatimo kako ćemo uspostaviti dijalog sa ministrima. Taj dijalog ne može da bude diskvalifikacija, omalovažavanje ni sa jedne ni sa druge strane.Moramo strane.Moramo konačno da uspostavimo rečnik koji je primeren ne samo Skupštini, nego rečnik koji treba da odslikava nas kao prave predstavnike građana koje zaista i treba da predstavljamo.Ja vas molim da u tom smislu narodni poslanici zaista ubuduće nastave rad i vode jedan korektan dijalog sa ministrima, a ne na način kako je to malopre bilo. Hvala. Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni? (Ne.)Reč ima ministar Aleksandar Antić. Sačekajte

Upravo član 27. reklamiram gospodine Arsiću. Da li vam je popustila koncentracija ili to tendenciozno radite, ali vi kao predsedavajući morate da poštujete pravo narodnog poslanika da reklamira Poslovnik i ja vas upozoravam da ste prekršili ovaj član jer niste reagovali sa mesta predsedavajućeg na takve kvalifikacije od strane ministra Antića, da ne govorim o onom incidentnom ponašanju ministra Vujoviću.Mi nismo ovde sluge ministara, već smo izabrani narodni poslanici, a oni kao niži po rangu, jer mi predstavljamo najvišu zakonodavnu vlast, su dužni da slušaju naše kritike, naše opservacije i naše argumente.Gospodine Antiću, ne možete vi da kažete, a tu ste trebali da ga prekinete, gospodine Arsiću, koleginici Radeti da ona ne može da štiti. A što ne može? Pet hiljada puta ćemo bolje da zaštitimo i radnike i rudare i penzionere i poljoprivrednike od vas.Kada NATO zlikovačke agresije 1999. godine, nasledili takvo stanje u privredi u Srbiji, zahvaljujući upravo vladavini u kojoj je učestvovala Srpska radikalna stranka, zajedno sa vama, verovatno ste to zaboravili, pošto ste sad veliki evropejci, podigli smo sve fabrike koje su bile srušene od strane danas vaših prijatelja, kojima hrlite u zagrljaj.Prema tome, vaše je bilo konkretno pitanje od strane koleginice - kome i po kojim povlašćenim cenama, kojim trgovcima Resavica prodaje ugalj? A što se tiče radnika, što se tiče njihove opreme, što se tiče njihovog zbrinjavanja, kada nam budu građani ukazali poverenje, mnogo bolje ćemo da vodimo…(isključen mikrofon) **Veroljub Arsić** Koleginice Jovanović, vi ste već ušli u repliku, a ne reklamiranje Poslovnika. Slažem se ja sa vama, ali delimično. Ministri treba da saslušaju narodne poslanike i da odgovore na njihova pitanja, a ako narodni poslanik nije zadovoljan da dobije pravo ponovo da diskutuje, da postavi potpitanje ili da demantuje ministra, a ne da omalovažava.Reč

To je samo trenutna slika Narodne skupštine, nažalost nedopustiva, nažalost, onakva kakva ne treba da bude pred građanima, ali mi je drago da građani mogu da prepoznaju ko tu sliku stvara.Ja sam reklamirao vrlo jasno član 106. i molim vas da ubuduće na povrede ili zloupotrebe poslovničkih prava reagujete odmah. Dozvolili ste da narodna poslanica završi kompletnu repliku. Pozvala se na povredu Poslovnika, a replicira ministru, što je apsolutno nedopustivo. Molim vas da ubuduće takve zloupotrebe poslovničkih ovlašćenja sankcionišete odmah, a ne na samom kraju.Ja, naravno, neću uzurpirati pravo ministra da odgovori na sva pitanja. Hvala. Verujte, gospodine Jovanoviću, da nisam prekinuo koleginicu Natašu, daleko je bilo od toga da je ona završila celu svoju repliku, ja je malo više poznajem nego vi.Reč ima ministar Aleksandar Antić. Izvolite. Uvaženi narodni poslanici, naravno, uz apsolutno poštovanje prema ovom visokom domu, iz koga sam i ja ušao upravo u ministarsku klupu, i razumevanja, naravno, uloge parlamenta i narodnih poslanika, i izvinjenje ukoliko je možda moja diskusija imala jednu dozu tenzije, molim da se razume da je ona pre svega posledica toga što ogromnu energiju poklanjamo upravo konsolidaciji javnog preduzeća Resavica. Onda kada iz diskusije narodnog poslanika, koji ima toliko iskustva i kojeg ja respektujem sa stanovišta iznošenja ozbiljnih i odgovornih podataka, čujem podatak da radnici Resavice pet godina nisu primili platu, dozvolite da je to nešto što ja ne mogu da prihvatim i na šta malo burnije reaguje, sa jedne strane.Sa druge strane, Vlada i Ministarstvo, ponavljam, rade ozbiljan projekat konsolidacije tog javnog preduzeća, zaista, na prvom mestu i pre svega vodeći računa o sudbini tamo tih ljudi, rudara koji rade u tim teškim uslovima i u opštinama i delovima Srbije koji su, nažalost, nerazvijeni, i uzimajući u obzir ukupnu i ekonomsku i socijalnu problematiku koja tangira čitav taj projekat.Kada u Resavici u pitanju, ona nažalost nije velika, ona će u 2016. godini biti negde ispod 600.000 tona. Najveći deo tog uglja, negde gotovo 80%, je ugalj koji ide za potrebe Elektroprivrede Srbije, zatim energetike iz Kragujevca, manji deo toga, do 100.000 tona je komandni ugalj

Nema više prvo na repliku niko.Nastavljamo dalje sa radom.Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Vladimir Đurić. Izvolite. Hvala.Članom 15. originalno je predviđeno da javna preduzeća i drugi oblici organizovanja, čiji je osnivač Republika, uplaćuju u budžet do 50% dobiti do novembra. Mi amandmanom predlažemo da se to pooštri do 75% do septembra. Intencija ovog amandmana je da se skloni novac od partijskih menadžera i njihovih politika, da se novac skloni u budžet što pre i u što većem procentu, jer više verujemo Ministarstvu finansija, pa predlažemo da se novac tamo što brže centralizuje.Primer, recimo, zašto je to potrebno uraditi je Aerodrom „Nikola Tesla“. Dobit aerodroma u 2015. je bila 20 miliona dolara, a u 2014. godini 30 miliona dolara, što je ukupno 50 miliona dobiti, od koje država treba da povuče dividendu, da se novac slije u budžet i da od toga koristi imaju svi građani Srbije. Međutim, ta bi dobit bila znatno veća da, recimo, država nije izvršila otpis potraživanja aerodroma od kompanije „Etihad“, i to za period oktobar 2014. – septembar 2015. godine 22 miliona dolara, i za period januar – septembar 2014. godine 17,6 miliona.Dakle, ukupna dobit aerodroma je 50 miliona, a otpis koji je učinjen ka „Etihadu“, dakle, oprost obaveza „Etihadovih“ je 39,6, što je otprilike slična veličina. Za toliko je umanjen profit aerodroma, za toliko je manje moglo biti uplaćeno u budžet, jer otpis potraživanja je učinjen na predlog „Etihada“, da se „Etihadovi“ dugovi aerodromu prebiju sa obavezom države, prema ugovoru, prema članu 72. koji to i predviđa. To javnost treba da zna.Tako da, aerodrom umesto da opslužuje ravnopravno sve avio-kompanije, aerodrom je od strane političara nateran da otpiše potraživanje koje je njegova i naša, dakle, imovina građana, da se za toliko proknjiže troškovi. Građani treba da znaju, otpis potraživanja je rashod tekućeg perioda, za toliko se umanjuje dobit. dakle, umanjena dobit aerodroma i prihodi budžeta. Smatramo da je takav jedan politički dogovor legitiman da bude učinjen od strane političara i građani to treba da znaju. Treba i da znaju da se po osnovu takvih dogovora manje novca uplaćuje u budžet, a ne da se to predstavlja kao posao milenijuma građanima Srbije. Hvala.

ali sve je to potpuno konzistentno sa poslednjom polovinom rečenice prvog stava. Pročitajte – prema dinamici koju odredi ministarstvo nadležno za poslove finansija. Znači, sve ovo što ste rekli je sastavni deo tog dijaloga i ovaj rok je samo krajnji rok. Znači, mi gledamo i našu dinamiku očekivanih mesečnih prihoda, kako poreskih, tako neporeskih, i mogućnosti pojedinih javnih preduzeća, stanje likvidnosti. Neki od njih imaju dobit koja ne može tako lako da se izvuče jer je plasirana u neke dugoročnije plasmane, ili ima neka potraživanja koja mora da realizuje.Prema tome, potpuno se slažem sa logikom koju ste rekli, ali mislim da je to sastavni deo politike koja je sadržana u ovom delu člana, po dinamici koju odredi ministarstvo. Možda možemo sledeće, ali pazite, ovo se odnosi na 2016. godinu, a na drugim mestima se ne precizira ta godina. Znači, mi ovo preciziramo za ovu godinu i mi smo već gro… Dakle, sad završavamo 2016. godinu, a već u martu ćemo znati otprilike gde su oni, pa ćemo sačekati da bude revizija tih izveštaja do juna, pa se onda dogovara ko će kada i kako uplaćivati dobit, odnosno tamo gde nema ili će neko zadržati. Prema tome, ovo je sad potpuno konzistentno sa ovim što piše u članu 15. Hvala. **Veroljub Arsić** Zahvaljujem.Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Miroslav Aleksić.Da li neko želi reč?

je da se praktično uvede obaveza da upravni odbor, kao upravljački organ, donosi odluku o tome šta je to najmanje 50% sredstava. To može biti 50, može biti 70, a može biti i 80%.Ali, sa druge strane, da bi javna preduzeća imala bilo šta da uplate u republičku kasu, njih je prvo neophodno reformisati. Za pet godina vaše vladavine jedino što niste uspeli da uradite to je da rešite najveći problem o kome govorite pet godina – reformisanje javnih preduzeća koji su izvor najvećih gubitaka. Polovina planiranog deficita odlazi na gubitke javnih preduzeća po osnovu izdatih garancija iz prethodnog perioda i gubitak iz poslovanja koji ostvaruju ona.Prema tome, potpuno je iluzorno u ovom trenutku govoriti o toj dobiti, zato što nju i nemamo, izuzev u slučaju „Telekoma“, možda Pošte i par nekih preduzeća, ne znamo koliko je ko uplatio jer izveštaj u budžetu nismo videli, koji bi ta sredstva mogli da koriste kao što je navedeno u ovom članu, za investicije, ali po odobrenju Vlade, koja može da im da saglasnost za to ili da im ne da.Da biste mogli da govorite uopšte o tome, prvo je neophodno stvoriti uslove da preduzeća budu profitabilna, očistiti ih od raznoraznih partijskih kadrova, jer ona u ovom trenutku i dalje služe za udomljavanje političkih članova iz vladajućih stranaka, pre svega iz SNS. Sve dok je to tako, ne možemo govoriti o profesionalnim institucijama koje rade u cilju postizanja rezultata za Republiku Srbiju i građane koji u njoj žive. Zahvaljujem.

Čuli smo kolegu Aleksića, gde kaže da je u članu 15. stavom 1. određeno, pored javnih preduzeća, obuhvaćeni su i drugi oblici organizovanja, koja je osnovala Republika Srbija, kao i oblici organizovanja u kojima Republika Srbija ima učešće u vlasništvu.S

u kome se navodi upravni odbor kao jedini subjekat upravljanja.Mi ovde slušamo kako se amandmani podnose da bi se poboljšali zakoni i da je to, normalno, u korist građana. Iskreno, sumnjam da predlagač amandmana nije bio svestan ovoga što sam iznela, dakle, da je amandman potpuno besmislen, obzirom da osim upravnih odbora postoje i drugi oblici upravljanja u javnim preduzećima i drugim oblicima organizovanja čiji je osnivač Republika Srbija.Dakle, bavimo se kampanjom, tj. naša opozicija se bavi kampanjom koja, prosto, navodi odbijte sve, odnosno budite protiv svega što dolazi od Vlade. No, građani Srbije su razumeli kakve su namere kolega poslanika iz opozicije i ja pozivam kolege poslanike da ne podržimo ovaj amandman u Danu za glasanje. Zahvaljujem. Da li neko želi reč?

amandman ne treba prihvatiti jer se u članu 15. jasno kaže: „javna preduzeća i drugi oblici organizovanja čiji je osnivač Republika Srbija“. To mogu biti akcionarska društva, mogu biti društva sa ograničenom odgovornošću koja će dobro poslovati i ostvarivati dobit.Prihvatanjem ovog amandmana prihodi budžeta bi se smanjili, što bi eventualno ugrozilo stabilnost budžeta. Zato ovaj amandman ne treba prihvatiti i pozivam kolege narodne poslanike da se u Danu za glasanje ne izjašnjavaju za ovaj amandman. Hvala. Zahvaljujem.Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Goran Bogdanović.Da li neko želi reč? član 15. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Konstantinović.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. ovo jeste jedan od sličnih amandmana koji smo podneli. Ja mislim da inače ovo što piše u ovom članu, a to je da najmanje 50% dobiti mora da se uplati u budžet, ne znači mnogo. Ne znači mnogo iz dva razloga. Prvo, ne može da se predvidi koliki je taj procenat. On može da bude i 100%, može da bude i 80%, i 70% i mislim da bi bilo bolje da je taj procenat određen.Sa druge strane, imamo problem što preduzeća u kojima je država vlasnik u suštini i ne ostvaruju dobit onoliko koliko bi trebalo da ostvaruju dobit. Ja inače mislim da svuda gde je država vlasnik da se u tim preduzećima krade i da je to ozbiljan problem koji imamo, da su mnogo efikasnija i bolja preduzeća u kojima nema državnog vlasništva, a mislim da to možemo da vidimo i na primeru VIP-a i Telenora u odnosu na Telekom i mislim da bi Vlada trebalo time da se bavi, da vidimo na koji način da mi to promenimo i na koji način da uvedemo u praksu da ta preduzeća vode ljudi koji imaju znanje i iskustvo, a ne da to budu partijski kadrovi. Dokle god budu bili partijski kadrovi u preduzećima gde je država vlasnik ili suvlasnik,

(Ne)Na član 15. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Čabraja.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Šulkić, Gorica Gajić i Milan Lapčević.Da li neko želi reč?

da se izrazim srpskim jezikom, da učinimo što providnijim i jasnijim ono što Vlada Republike Srbije radi i što se dešava sa korišćenjem budžetskih i narodnih para, predložili smo još jedan amandman, da sva „javna preduzeća i drugi entiteti čiji je osnivač Republika Srbija, obavezuju se da objavljuju na svojoj internet stranici sve viškove prihoda nad rashodima i iste vrate u budžet Republike, najkasnije do isteka meseca za prethodni mesec“.Dakle, naš cilj je veoma jasan – da utvrdimo šta se zaista dešava u javnim preduzećima čiji je osnivač Republika Srbija,

**Boško Obradović** Gospodine predsedavajući, ja vas molim da obrazložite pred građanima Srbije zbog čega sam dobio opomenu. Zbog čega? Znači, vi imate pravo da mene opomenete, da me kažnjavate, da kažnjavate narodne poslanike opozicije, a da čak ne obrazložite zašto to radite. Objasnite to građanima Srbije. Evo, građani Srbije vas gledaju. Objasnite šta sam loše rekao, koga sam uvredio, šta sam povredio, šta je problem, gde sam prekršio Poslovnik.

Sve ove rasprave koje vodite, vi namerno prozivate narodne poslanike, iznosite neke činjenice, samo zbog toga da bi ste ovde u parlamentu isprovocirali raspravu i razloge za repliku. Bavite se svojim amandmanom. U vašem amandmanu piše: „Javna preduzeća i drugi entiteti čiji je osnivač Republika Srbija obavezuju se da objavljuju na svojoj internet prezentaciji sve viškove prihoda nad rashodima i iste vrate u budžet Republike, najkasnije do isteka meseca za prethodni mesec.“Niste vi dajete opomenu.)Kakve veze ima koleginica Mira Petrović sad? Nema nikakve. Verujte da nema nikakve.Nastavljamo dalje sa radom.Da li se još neko javlja po ovom amandmanu?Na

i nijedan od uslova koji treba da se ispune da biste vi narodnom poslaniku izrekli opomenu u slučaju prethodnog govornika, nije ispunjen. Koliko vidim, u njemu ne postoji odredba da predsedavajući može, ukoliko može, ukoliko govornik kaže nešto što se njemu ne dopadne iz bilo kog razloga, da izrekne opomenu.Molim vas, da ili povučete opomenu ili na drugi način ispravite ovo što ste uradili, jer to što ste uradili je apsolutno u suprotnosti sa Poslovnikom. na osnovu koje odredbe člana 109. ste vi narodnom poslaniku, Bošku Obradoviću, izrekli opomenu?On niti je prišao govornici bez dozvole predsednika Narodne skupštine, niti je govorio pre nego što je zatražio i dobio reč, niti ste ga upozorili da ne govori o pitanje koje je na dnevnom redu, pa on nastavio, niti je prekidao govornika u izlaganju, ni dobacivao, neposredno se obraćao, upotrebljavao psovke, uvredljive izraze.

član 15. amandman je podnela narodni poslanik dr Ana Stevanović.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik dr Ana Stevanović. **Ana Stevanović** Hvala vam.Svojim amandmanom predložila sam da su javna preduzeća i drugi oblici organizovanja čiji je osnivač Republika Srbija obavezni da objavljuju, na mesečnom nivo, na internet prezentaciji sve viškove prihoda nad rashodima i uplati u budžet Republike Srbije. Takođe, svakog će meseca, a najkasnije do petog u mesecu, a za prethodni mesec, javna preduzeća i drugi oblici organizovanja čiji je osnivač Republika Srbija objaviti tačno sve viškove prihoda nad rashodima i uplati u budžet Republike Srbije.U obrazloženju se navodi da se amandman ne prihvata iz razloga što se Zakonom o budžetu Republike Srbije, citiram – ne može definisati obaveza javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja čiji je osnivač Republika Srbije, odnosno obaveza objavljivanja i viška prihoda nad rashodima i uplati u budžet Republike Srbije na mesečnom nivou.Ovo obrazloženje nije dobro iz razloga što predlagač u prethodnim obrazloženjima prihvata mogućnost o izveštavanju o prihodima i rashodima, a ovde zatvara kao mogućnost bez obrazloženja razloga za takav stav. Posebno zbog razloga zato što se Zakon o budžetu može smatrati za leks specijalis u odnosu na izvršenje budžetskih rashoda i prihoda. Hvala. **Maja Gojković** Zahvaljujem.Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nemanja Šarović i Milorad Mirčić.Izvolite,

posebni, pojedinačni kolektivni ugovori u delu koji se odnosi na isplate božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada i bonusa neće da se primenjuje.Eto, onda se postavlja pitanje, a zašto su sindikat i poslodavac pregovarali i napravili kolektivni ugovor kada je to ugovor između dve ugovorne strane, kada se pojavi neko i kaže – puj pike ne važi to što ste potpisali. A ovamo imamo sijaset propisa u skladu sa evropskim standardima o kolektivnom pregovaranju, dogovaranju, pa mirnom rešavanju sporova itd. Evo ga primer, neko se setio i kaže – zabranjeno, nema više, ne važe više posebni kolektivni ugovori u ovom delu kad su u pitanju direktni i indirektni korisnici sredstava, javnih sredstava. Zašto? Rekla je Vlada Republike Srbije i izglasala većina. Ovde se uopšte ne postavlja pitanje da li je to moguće, jer je u ovoj zgradi moguće sve ukoliko se 26 ručica do lakata podigne prilikom glasanja. Kako vi sad kažete, ovo je besmisleno što smo mi tražili?

Zahvaljujem.Članom 16. predlagača ovog zakona pribegava još jednom izuzetku. Da budem precizan u ovom članu imamo dva izuzetka. Imamo prvo izuzetak da se u 2017. godini neće isplaćivati sva ova izdvajanja od strane, sa nivoa republičko budžeta, budžeta lokalnih samouprava, a drugi izuzetak, dakle, da se to ne odnosi, taj izuzetak se ne odnosi na jubilarne nagrade.Dakle, poput člana 10. o kome smo govorili malo čas, ova izdvajanja će doći na naplatu. Zakon daje mogućnost da se poslodavac i zaposleni, odnosno predstavnici zaposlenih dogovore o određenim izdvajanjima. Pa, pobogu, postoji Socijalni ekonomski savet na nivou države. Postoje socijalno ekonomski saveti na nivou lokalnih samouprava. Lokalne samouprave, poslodavci, zaposleni učestvuju u tome, dogovaraju se. Dakle, na ovakav jedan način se suspenduju ti dogovori. To je, kako bih rekao višegodišnja jedna tekovina, a sa druge strane se ohrabruju poslodavci da izbegavaju obaveze koje su preuzeli bilo u direktnim pregovorima sa zaposlenima kod zaključivanja bilo da je u pitanju granski odnosno posebni ili pojedinačni, kolektivni ugovor. Na takav način suspenduju se dogovori koji su postignuti sa zaposlenima.Što se tiče izuzetka od ovog izuzetka, dakle, jubilarne nagrade, zašto to Vlada radi? Vlada radi? Zato što smo imali pre nekoliko godina slučaj da su i jubilarne nagrade bile izuzete za zaposlene u obrazovanju, pa smo onda pod pritiskom sindikata i protesta bili prinuđeni na lokalne samouprave da u jednoj godini, o čemu sam govorio u toku današnje rasprave, bili prinuđeni da u jednoj godini izmire dvogodišnju obavezu zato što nije mogla da se izbegne ta obaveza. Dakle, ne možete ono što je propisano zakonom, što je propisano ili ugovoreno posebnim, pojedinačnim, kolektivnim ugovorima da na takav način suspendujete. država, odnosno lokalne samouprave kad su one u pitanju, ti nivoi budžeta, biti dužni kad tad da izmire ovo što se sada izuzima. Hvala

o kazni ministarstva nadležnog za finansije, ali ne o kazni koja će uslediti nego o kazni koja može da usledi, kako piše u zakonu.Kada nam je ministar prošli ovakav slučaj obrazlagao on je ispravno rekao da opštine treba da znaju da ukoliko ne poštuju zakon ministarstvo nadležno za poslove finansija sazna za to da opština ne poštuje zakon, da će slediti takve i takve posledice.I, vi biste gospodine Vujoviću bili apsolutno u pravu samo to što u zakonu ne piše. U zakonu ne piše da će slediti posledice i da će ministarstva nadležno za poslove finansija kazniti takve opštine. U zakonu piše da ministarstvo nadležno za poslove finansija može kazniti ne takve opštine ali ne i da će u svim slučajevima to i učiniti.Tako da vas ja ponovo pitam, kada ćete kazniti te opštine, a kada nećete? Kako ćete donositi odluku o tome, na osnovu čega? Da li smatrate da bi bilo primereno da u drugim zakonima kada govorimo o kaznenim odredbama pišemo da ukoliko neko prekrši zakon kazna može biti nametnuta, a i ne mora i da je to nečija proizvoljna odluka.Tako da vas molim da nas obavestite o kriterijumima na osnovu kojih ćete donositi odluke kada ćete neku opštinu kazniti za nepoštovanje zakona, a neku opštinu nećete kazniti ili će, kako mi sumnjamo, ta vaša odluka biti zasnovana isključivo na tome ko čini vlast u toj opštini, što bi prevazilazilo vaše nadležnosti kao ministra.

koja zakon garantuje u uslovima kada nemamo dovoljno resursa, i to sopstvenom odlukom odlučujemo da nemamo dovoljno resursa. Obratite pažnju ovo je definisano u ovom zakonu zato što se odnosi na konkretnu fiskalnu godinu. Mi smo otprilike znali da će se odnositi na tri godine za koje planiramo program fiskalne konsolidacije. Ovo je mera koja sve boli.U mnogim drugim situacijama se opredeljuje resursno. Svuda se kaže da sve ove stvari iz kolektivnih ugovora, sve ove stvari koje ovde definišemo, sve nagrade, bonusi i ostalo, obično piše ili bi trebalo da piše u okvirima raspoloživih sredstava. To je ograničenje na nivou pojedinačnih javnih preduzeća. Svako u stvari operiše na osnovu raspoloživih sredstava.Pošto smatramo da to kod nas uvodi dopunski element nejednakosti, neslaganja, razlike u percepcijama i ostalo, onda smo išli na formulacije koje ovu vrstu bonusa na neki način zamrzavaju i odlažu tokom cele fiskalne 2017. godine. To je nužna posledica naše rešenosti da izađemo iz ove situacije. Nadam se da nam je jako malo još ostalo, ali većina sveta tako funkcioniše.Druga je stvar kad neko kolektivni ugovor potpisuje i time garantuje nekim drugim resursima. Mi ovo određujemo za javni sektor, ne za privatni sektor. Pošto mi sami sebi namećemo ograničenje, bili bismo licemerni da parlament izglasava ograničenja i prihoda i rashoda i deficita, a da s druge strane pustimo da mogu da se ispunjavaju prava prema individualnim odlukama.Znači, ovo je potpuno konzistentno. Da li boli? Sigurno boli. Da li ovom vidim kraj? Ja vidim ovom kraj relativno skoro. Hvala lepo.Dva